utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra og félags- og barnamálaráðherra.

Herra forseti. Stjórnarliðar segjast skilja vanda fólksins sem hefur misst vinnuna í atvinnukreppu, en gera þau það? Eftir bankakreppuna 2008 hækkaði vinstri stjórnin atvinnuleysisbætur upp í 95% af lágmarkslaunum og lengdi atvinnuleysistímabilið úr 36 mánuðum í 48 mánuði.

Þau um 10.000 sem misstu vinnuna í febrúar fyrir ári síðan eða fyrr hafa ekki notið þeirra trakteringa hæstv. ríkisstjórnarinnar. Fyrir tveimur árum féll flugfélagið WOW en samdráttur hafði verið í ferðaþjónustunni í aðdraganda fallsins. Fólk sem missti vinnuna þá hefur klárað eða er u.þ.b. að klára sitt atvinnuleysisbótatímabil og á þann eina kost að leita til sveitarfélaga eftir aðstoð og til hjálparstofnana. Þetta fólk er í neyð.

Samfylkingin hefur lagt slíkt til slag í slag og það hefur jafnóðum verið fellt af stjórnarliðum. Ég spyr: Hvers vegna vill hæstv. félags- og barnamálaráðherra ekki lengja tímabil atvinnuleysisbóta við þessar aðstæður?

Hv. þingmaður spyr út í atvinnuleysisbætur. Þessi ríkisstjórn, líkt og þingmaðurinn nefndi, hefur hækkað bætur. Við höfum lengt tekjutengda tímabilið, við höfum hækkað greiðslur til einstaklinga sem eru atvinnulausir og eru með börn á framfæri. Þar hefur verið hækkað það álag sem leggst á atvinnuleysisbætur. Sá sem hér stendur eða ríkisstjórnin hefur aldrei útilokað möguleikann á því að lengja bótatímabil. Ég hef sagt það og sérstaklega undanfarnar vikur að við höfum verið að fara yfir þau mál yfir þau mál og skoða með hvaða hætti sé skynsamlegt að grípa þarna inn í. Við höfum átt góð samtöl um það við Samband íslenskra sveitarfélaga og erum að forma aðgerðir í þá veru að í þá veru að ná utan um þann hóp sem er búinn að vera atvinnulaus í 30 mánuði eða lengur eða er að detta inn á það. Það er gert Annars vegar að tryggja framfærslu þessa fólks, sem er gríðarlega mikilvægt, og hins vegar að finna leiðir til að koma því í virkni samhliða

Það hefur ríkisstjórnin gert eins og ég rakti hér áðan, og það ætlum við okkur að gera áfram. Ég bind vonir við að við getum kynnt það á næstunni. Herra forseti. Hversu flókið er þetta mál? Hvað þarf nefnd langan tíma til að átta sig á hver staðan er hjá fólki sem misst hefur vinnuna í atvinnukreppu?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir og vil segja að við höfum verið í mjög góðu sambandi við sveitarfélögin. Við höfum verið í mjög góðu sambandi við Félagsþjónustu sveitarfélaga, við Samband íslenskra sveitarfélaga og höfum undanfarnar vikur, ekki í neinni nefnd, það er engin nefnd starfandi, heldur innan ráðuneytisins í samstarfi við sveitarfélögin verið að kortleggja þann hóp sem er að klára bótatímabil. Hvernig er hann samsettur? Hversu hátt hlutfall er þarna af einstaklingum sem hafa verið að fá fjárhagsaðstoð?

Hv. þingmaður nefnir sérstaklega neysluviðmið félagsmálaráðuneytisins sem birt eru af félagsmálaráðuneytinu en hafa verið reiknuð út eftir ákveðnum

birt í fyrra þá spratt þessi sama umræða upp. Þess vegna höfðum við frumkvæði að því að endurskoða þessi neysluviðmið, fara ofan í það með hvaða hætti þau væru samsett og það þarf fleiri aðila að því.

Já, við getum gert meira en við höfum sannarlega gert töluvert mikið. Hv. þingmaður fær félagsmálaráðherra aldrei til þess að segja að við séum búin að gera nóg. Það er ekki þannig. En erum við búin að gera talsvert mikið? Já, við erum búin að gera það. Við höfum haldið utan um fólk. Við höfum líka verið að gera kerfisbreytingar í húsnæðismálum en verkefnin eru ærin og þau halda áfram. Þegar við erum að tala um ríkasta liðið í

Það er mikilvægt að endurskoða neysluviðmiðin. Við höfum verið að vinna að því. Og alveg eins og með annað sem við erum að vinna að, aðrar vísitölur, aðra hluti sem við erum með, er það samsetningin á því sem veldur þeirri brenglun sem fram kemur í neysluviðmiðunum

til þess að geta gert það erum við með fleiri aðila sem meta ólíka þætti; húsnæðismálin, það sem lýtur að uppeldi barna og fleiri þætti sem koma inn í þá vinnu þannig að við getum breytt því til frambúðar.

komum við sem flestum út á vinnumarkaðinn aftur, sköpum störf, komum hagkerfinu af stað, vegna þess að vinnan er grunnurinn undir velferðinni. Það hefur alltaf verið þannig og það verður þannig áfram.

og tekið saman yfirlit yfir málaflokka og fjárlagaliði sem þörf er á að hafa sérstakt eftirlit með eða þar sem grípa þarf til viðbótaraðgerða til að tryggja að útgjöld verði innan fjárheimilda á árinu. Þetta er athyglisvert minnisblað og það kemur hér fram að ráðuneytið telur, í framhaldi af fundi með öllum ráðuneytum í upphafi árs, að án frekari aðgerða gætu útgjöldin orðið 29 milljörðum kr. hærri en forsendur fjárlaga gera ráð fyrir. Þetta eru náttúrlega verulega háar upphæðir. Maður spyr sig:

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að taka þetta mál hér upp og vil bæta því við að minnisblaðið sem unnið hefur verið í ráðuneyti mínu hefur verið lagt fyrir ríkisstjórn og kynnt í fjárlaganefnd.

málshefjanda í þeirri fyrirspurn var farið fram með hugmyndir um að stórauka réttindin sem myndi mögulega enn auka áhættu í þeim málaflokki. En svar mitt við því hvenær sagt er nóg liggur eiginlega í því að fjárlögin eru að hluta til áætlun um útgjöld komandi árs með hliðsjón af ýmsum þáttum, lýðfræðilegri þróun og öðru slíku þar sem undirliggjandi eru einhver tiltekin réttindi fólks til að fá stuðning.

að eftirlit með framkvæmd fjárlaga mætti vera miklu betra. Það eru mjög skýrar reglur í lögum um opinber fjármál um skyldu fagráðherra til þess að koma sér inn koma sér inn í þá ramma sem þingið hefur ákveðið fyrir viðkomandi málaflokka og einmitt þegar við erum að ræða svona hluti á fyrri hluta árs er ágætistími fram undan til að bregðast við. Það getur verið snúið. Það getur verið pólitískt erfitt. Það getur verið mjög viðkvæmt (Forseti hringir.) að stíga þar inn. En lögin eru alveg skýr um þetta og það sem ég hefði viljað sjá er miklu þéttara og öflugra aðhald með þessum þætti af hálfu þingsins.

þegar maður spyr um einstaka liði sem hafa farið fram úr og farið er fram á aukafjárveitingar þá virðist meiri hluti nefndarinnar hafa mjög takmarkaðan áhuga á því að ræða það og spyrja gagnrýninna spurninga. Ég hef svo sannarlega rekið mig á þetta í starfi nefndarinnar og mér finnst það miður. Það er bara þannig að ef menn virða ekki þetta kerfi, þau lög sem við höfum sett, lög um opinber fjármál, og virða ekki reglurnar þá er ekkert hægt að stjórna þessu. Það er bara þannig. Þá streyma fjármunir úr ríkissjóði endalaust.

Virðulegi forseti. Aðhaldið úr fjármálaráðuneytinu birtist auðvitað með því að við upplýsum þingið um stöðuna og tökum málið upp á vettvangi ríkisstjórnar. Síðan eru lögin nokkuð skýr um það hvaða tilvik geta uppfyllt skilyrði þess að komast inn í fjáraukalög

að boða það að menn fái ekki slík framlög, enda uppfylli menn ekki skilyrðin ef svo ber undir, sem þýðir að menn eru komnir með halla sem er ákveðið vandamál í stofnanarekstri. Ég verð að nota tækifærið sömuleiðis til að vekja athygli á því að hér erum við bara að tala um það þegar menn fara fram úr fjárheimildum. Ímyndið ykkur hvers konar verkefni það væri fyrir okkur ef við ætluðum að hafa almennilegt eftirlit með heildarfjárveitingunum, hvort heildarfjárveitingin er í einhverju samræmi við þörfina, hvort við gætum gert betur með heildarfjármunina. Það er auðvitað það sem við þurfum að verða miklu betri í og við erum ekki komin með stofnanakerfi,

En það er augljóst að lífeyrir almannatrygginga hefur ekki haldið í við launaþróun og allar tillögur sem þingið gerir þurfa að vera með sérstökum skilmálum um skerðingarleysi. Annars hverfa kjarabæturnar í vítahring almannatryggingakerfisins, ofan í eitthvert svarthol sem við og enginn virðist skilja til fulls hvernig virkar og hvaða áhrif kjarabætur hafa þegar þær fara í gegnum allt kerfið. Það virðist eiginlega ekki vera heilvita manni fært að átta sig á öllum fátæktargildrunum og rangölunum í þessu kerfi. Það virðist vera ómögulegt að fá réttindi fólks fram með skýrum og fyrirsjáanlegum hætti. Foreldrar langveikra barna hafa t.d. fengið mismunandi niðurstöður um beiðnir sínar án þess að hafa hugmynd um af hverju, kannski að því að þau töluðu við annan starfsmann daginn áður en þau töluðu við í dag. dag. Spurning mín er, þegar allt kemur til alls: Er ekki kominn tími til að brenna niður þetta kerfi almannatrygginga og Tryggingastofnunar og byrja upp á nýtt? Það gerum við ítrekað í hugbúnaðargeiranum þegar forritið er orðið svo

Þær breytingar sem gerðar voru rímuðu við fyrirhugaðar kerfisbreytingar sem ætlunin var að ráðast í. Hins vegar er það alveg ljóst, eins og fram kemur hjá hv. þingmanni, að kerfisbreytingin sem við ætluðum að ráðast í á þessu kjörtímabili og lýtur að því að

um leið yfir markmiðin, tilganginn; koma fólki í virkni, halda fólki í virkni, ná fram samfélagsbreytingum samhliða. Þess vegna voru það mér ákveðin vonbrigði að við skyldum ekki ná samstöðu um það sem mínar væntingar stóðu til vegna þess að við vorum búin að teygja okkur mjög langt til Öryrkjabandalagsins og þeirra sjónarmiða sem það hafði sett fram í þeirri vinnu. Það er hins vegar mikilvægt að halda þessu áfram og ég tel að við eigum að við eigum að ráðast í uppstokkun á kerfinu. Það mun bæta kjör þessa fólks. Það mun bæta kjör þessa hóps og það mun líka draga úr nýgengi. Við viljum breyta kerfinu okkar þannig að við aðstoðum fólk við að vera í virkni, vera í vinnu, sækja fram og taka þátt í samfélaginu.

Það verður seint sagt að ríkisstjórnin hafi gengið rösklega til verks í opinberum fjárfestingum þrátt fyrir yfirlýsingar um annað. Samkvæmt nýjum gögnum hefur opinber fjárfesting dregist saman um 9,3% á árinu 2020 og á árinu 2019 dróst hún saman um 10,8%, en einmitt þá var þörfin fyrir inngrip af hálfu hins opinbera þegar orðin æpandi, enda voru merkin um samdrátt í efnahagslífinu bæði augljós og skýr. Fjöldi loforða er ekki mælikvarði á árangur ríkisstjórnarinnar heldur efndir þeirra og árangur. Ég man ekki betur en að yfirlýsingar ríkisstjórnarflokkanna, um innviðafjárfestingar í tengslum við kosningarnar árið 2017, hafi verið umfangsmiklar. Einn þeirra lofaði 100 milljörðum og mætti því ætla að hann hafi verið tilbúinn með áætlun. Ekki síst þess vegna vekur það sérstaka undrun að sjá hve illa undirbúið framkvæmdarvaldið er fyrir að setja af stað lykilframkvæmdir og fjárfestingar á þeim tíma þegar nauðsynlegt hefði verið að beita þeim verkfærum í hagstjórninni. Hæstv. ráðherra verður tíðrætt um sterka stöðu ríkissjóðs og hversu vel sú staða reynist okkur nú í kreppunni. Hvernig skilar sú staða sér í aðgerðum, í fjárfestingum í samræmi við vandann? Herra forseti. Ríkisstjórnin lofaði auknum útgjöldum og sérstaklega til fjárfestinga í innviðum. Það gerði hún í fjárlögunum og fjáraukalögunum. Gögnin sýna svart á hvítu að fjárfestingin hefur ekki skilað sér. Loforðið hefur ekki verið efnt. Ég spyr hæstv. fjármálaráðherra: Hvernig útskýrir hann þennan mikla samdrátt í opinberum fjárfestingum? Er þetta að hans mati vottur um góða hagstjórn í dýpstu kreppu síðari tíma?

Það birtist okkur m.a. í því að við stöndum núna ekki lengur í dýpstu kreppu í 100 ár heldur er samdrátturinn á árinu 2020 töluvert minni en áður var spáð. Þar koma fram fjölbreyttir þættir sem styðja þá niðurstöðu en einkaneysla er einn þeirra og fjárfesting atvinnulífsins var að því er virðist ívið meiri í fyrra en áður var áætlað. Varðandi opinberu fjárfestinguna er eitt sem stendur upp úr. Það er að sveitarfélögin hafa algerlega haldið að sér höndum. Þegar við skoðum opinberu fjárfestinguna uppskipt milli ríkis og sveitarfélaga þá sjáum við mjög skýrt að við höfum staðið við það sem lofað var, að auka við fjárfestingu ríkisins, og það sem meira er, við höfum fjármagnað hluti sem enn eiga eftir að koma til framkvæmda. Þannig að ég hef væntingar um að við fáum dálítið sterka bylgju með okkur inn á árið 2021. Við sjáum þetta t.d. af væntum og boðuðum útboðum á vegum Framkvæmdasýslu ríkisins, að við höfum ekki náð að fullu leyti að nýta allar fjárheimildir ársins 2020 og tökum eitthvað af þeim með okkur yfir á þetta ár en engu að síður var fjárfesting ríkisins að vaxa, að ekki sé nú talað um ef við tækjum einskiptisliði sem ekki voru líklegir til þess að auka mjög umsvif hér innan lands, eins og kaupin á Herjólfi, ef við tækjum það frá. Þá sæjum við enn meiri vöxt í fjárfestingu ríkisins á árinu 2020 borið saman við 2019. Ég er meira en tilbúinn til að taka dýpri umræðu um þetta og skiptir verulega miklu máli vegna þess að við litum ávallt þannig á að þetta væri efnahagsaðgerð, þetta væri aðgerð þar sem við reyndum að teygja okkur í þau mál þar sem við við fyndum fyrir mikilli þjóðhagslegri hagkvæmni, mannaflsfrekum verkefnum og við værum að veita mótvægi við samdráttinn sem væri að myndast. Herra forseti. Það er einmitt kjarni málsins, hvenær svona hlutir koma til framkvæmda, það skiptir auðvitað öllu máli. Nú liggur alveg kristaltært fyrir að þessar framkvæmdir allar og fjárfestingar hafa dregist. Það er útlit fyrir að þær fari ekki almennilega af stað fyrr en á síðari hluta þessa árs og að þær muni teygja sig fram í framtíðina, akkúrat þegar við öll vonum að viðspyrna atvinnulífsins og atvinnuvegafjárfestingar komist á skrið. Þá er hætt við því að fjárfestingar ríkisins sem þá verða komnar á fullt skrið muni hafa þveröfug áhrif við það sem ætlast var til, valdi óþarfaspennu, óþarfaþenslu með því sem því fylgir. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort hann deili þeim áhyggjum með mér að þetta ástand muni koma upp til hvaða ráða er hægt að grípa til að koma í veg fyrir að þetta gerist. Virðulegi forseti. Ég er þeirrar skoðunar að við þurfum að greina þessa mynd aðeins betur. Við þurfum að átta okkur á því hvers vegna fjárfestingar sveitarfélaganna skruppu þetta mikið saman, að heildarfjárfesting hins opinbera, samkvæmt mælingum Hagstofunnar, hefur dregist saman. Við verðum líka að skoða mælingarnar. Mig langar að benda á ýmislegt sem við hér í þingsal höfum talað um sem fjárfestingu, kannski meira fjárfestingu í framtíðinni frekar en eiginlega fjárfestingu samkvæmt hörðustu skilgreiningum hagfræðinnar í efnislegum eignum, og hversu miklu við höfum áorkað í þeim efnum. Ég er hér að tala um rannsóknir og þróun. Ég er að tala um framlögin í samkeppnissjóðina, inn í grunnrannsóknirnar, í Tækniþróunarsjóð. Ég er að tala um fjármögnun ýmissa

Virðulegi forseti. Hinn þögli faraldur. Það hafa afleiðingar af ákomnum heilaskaða verið kallaðar. Um 2.000 manns hljóta heilaáverka árlega hér á landi. Af þeim glíma 200–300 manns við langvarandi afleiðingar og fötlun af þeim sökum. Heilaskaði getur haft víðtæk og truflandi áhrif, t.d. á einbeitingu, minni, mál, persónuleika, tilfinningar, hegðun, hæfni til samskipta, innsæi, framtakssemi og geðslag. Önnur möguleg einkenni í kjölfar heilaskaða geta verið flog, skert hormónastarfsemi, höfuðverkur, svimi, skert hreyfigeta og truflanir á skyni og samhæfingu vöðva. Ákominn heilaskaði og afleiðingar hans hefur ekki fengið mikið pláss í umræðunni hér á landi. Það sinnuleysi hefur leitt af sér skilningsleysi á afleiðingum hans, bæði innan velferðarkerfisins, menntakerfisins og á vinnumarkaði. Síðustu ár hefur verið sem orðið hefur fyrir heilaskaða og sérfræðinga á því sviði um að bæta þurfi greiningu og skráningu á heilaáverkum og efla sérhæfða íhlutun, meðferð og stuðning við þá sem hafa orðið fyrir skaða af völdum heilaáverka. Á hverju ári bætast við um tíu einstaklingar sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda eftir heilaskaða. Hér á landi vantar sérlega heildstæða meðferð og endurhæfingarúrræði fyrir einstaklinga með ákominn heilaskaða. Þá er einnig um að ræða stóran hóp sem glímir við afleiðingar til langs tíma því að þeir sem standa næst einstaklingi með ákominn heilaskaða, fjölskylda og vinir, sitja uppi með vandann og koma að lokuðum dyrum í samfélaginu. Heilaskaða geta fylgt geðræn vandamál, mörg heilsufarsleg vandamál og félagslega einangrun. Þessir einstaklingar einangrast þegar þeir fá hvorki meðferð né endurhæfingu. Ég vil spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra: Hver eru áform stjórnvalda um að auka fræðslu, rannsóknir og vitundarvakningu hjá almenningi og innan heilbrigðisgeirans um afleiðingar ákomins heilaskaða? Og í annan stað í þessari umferð: Vitað er að mál einstaklinga með ákominn heilaskaða heyra undir félagsmálaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti og mennta- og menningarmálaráðuneyti. Hvernig er þverfaglegu endurhæfingarsamstarfi við fólk með heilaskaða og hegðunarvanda stýrt milli ráðuneyta og hverju hefur það skilað?

Þingmaðurinn beinir til mín nokkrum spurningum og sú fyrsta lýtur að áformum stjórnvalda um aukna fræðslu, rannsóknir og vitundarvakningu hjá almenningi og innan heilbrigðisgeirans um afleiðingar ákomins heilaskaða. Í kjölfarið á fundi sem ég átti með Hugarfari fljótlega eftir að ég tók við embætti snemma árs 2018, ef ég man rétt, skipaði ég starfshóp í júní 2018 um ákominn heilaskaða. Hlutverk hans var að greina stöðu þjónustu við fólk sem er með ákominn heilaskaða og setja fram tillögur að úrbótum ef þörf væri á. Starfshópurinn skilaði mér skýrslu í lok júní 2019 en í hópnum voru m.a. fulltrúar frá VIRK Starfsendurhæfingarsjóði, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Hugarfari og fagráði um heilaskaða. Aðdragandi skipunarinnar voru ábendingar sem mér höfðu borist áður um að bæta þyrfti greiningu og skráningu á þessum áverkum og efla sérhæfða íhlutun, meðferð og stuðning við þennan hóp. Það er mat starfshópsins að ýmislegt vanti á til að greina og skrá betur, sem og að gæta betur að meðferð og stuðningi við fólk með ákominn heilaskaða og að þessi þjónusta sé fullnægjandi á öllum þjónustustigum. Í kjölfar skila skýrslunnar frá starfshópnum veitti ég 20 millj. kr. til Reykjalundar til að efla hópmeðferð þar fyrir fólk með ákominn heilaskaða. Í minnisblaði Reykjalundar til ráðuneytisins, sem barst núna nýverið, kemur fram að einstaklingum með þessa tegund af heilaskaða sem fá þverfaglegt mat og endurhæfingu á taugasviði stofnunarinnar fjölgaði úr 12–15 einstaklingum árlega upp í 25 einstaklinga. Oft er um að ræða mjög langa endurhæfingu, frá tveimur mánuðum í allt að tíu mánuði. Þá voru gerðar breytingar á verklagi þannig að allir sem bíða eftir þjónustu á taugasviði Reykjalundar vegna heilaskaða fá forskoðun, ýmist á göngudeild eða ítarlegt mat á dagdeild. Með forskoðun er hægt að mæta einstaklingum fyrr í ferlinu, greina eðli vandans betur og beina í viðeigandi þjónustu. Þá var eftirfylgd á göngudeild aukin. Reiknað er með að hver einstaklingur fari í tíu viðtöl á göngudeild á ári. Tímalengd slíkrar eftirfylgdar er eitt til tvö ár. Í ráðuneytinu er nú unnið að sérstakri aðgerðaáætlun um þjónustu við þennan hóp sem ég vonast til að skili almennari þekkingu á þjónustuþörf einstaklinganna og betra skipulagi á þjónustunni. Í öðru lagi spyr þingmaðurinn um það hvernig þverfaglegu endurhæfingarsamstarfi fyrir fólk með heilaskaða og hegðunarvanda sé stýrt milli ráðuneyta og hverju það hafi skilað. Þá er því til að svara að þegar um er að ræða þjónustu fyrir einstaklinga með heilaskaða og hegðunarvanda liggur ábyrgðin á ólíkum stöðum. Það ræðst af því hvort orsök áverkans stafar af sjúkdómi eða slysi en það á hins vegar ekki að skipta máli fyrir þau sem þurfa á þjónustunni að halda. Málið er til umræðu, sérstaklega í grábókarnefnd sem fjallar um skýra verka- og ábyrgðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga. Ég bind miklar vonir við að sú umfjöllun leiði til niðurstöðu og lagðar verði fram tillögur um samvinnu vegna þjónustu við þá einstaklinga sem í hlut eiga og fjölskyldur þeirra þannig að einu gildi hvort orsökin liggi í sjúkdómum á borð við heilablóðfall eða þá höfuðáverkum eftir slys. Þingmaðurinn veltir því líka upp hvort áform séu um að bjóða upp á atferlistengda taugaendurhæfingu hér á landi en einstaklingar sem hafa fengið heilaskaða glíma oft við fjölþættan vanda sem krefst mjög sérhæfðrar nálgunar í endurhæfingu. Endurhæfing eftir heilaskaða er einstaklingsbundin og getur tekið langan tíma vegna eðlis þess vanda sem einstaklingurinn glímir við sem getur verið vitræn skerðing, hegðunartruflanir og persónuleikabreytingar. Rannsóknir sýna að þessir einstaklingar þurfa langtímaeftirfylgd til að endurhæfing nýtist sem best. Umræða um atferlistengda taugaendurhæfingu er ný af nálinni hérlendis en fréttir berast af góðum árangri slíkrar meðferðar erlendis frá, bæði eftir ákominn heilaskaða af völdum höfuðhögga og heilablóðfalla. Nýlega var fundur í heilbrigðisráðuneytinu með fulltrúum Heilabrota sem bjóða upp á nýtt úrræði til endurhæfingar fyrir fólk með hegðunarvanda eftir heilaskaða. Endurhæfing og meðferð á vegum Heilabrota byggir á atferlisgreiningu og miðar að því að þjálfa einstaklinga í félagslega viðeigandi hegðun. Eins og ég nefndi áðan er unnið að aðgerðaáætlun í þjónustu við fólk með ákominn heilaskaða í ráðuneytinu. Ég vonast til þess að sú vinna skili okkur almennri þekkingu á þjónustuþörf þessara einstaklinga og betra skipulagi á þjónustunni. Þar eru allar viðurkenndar meðferðir til umræðu, þar með talin sú sem hér er

Þegar ég var að undirbúa mig undir umræðuna rak ég augun í skýrsluna sem hæstv. ráðherra ræddi hér um áðan, sem var skrifuð af starfshópi á vegum ráðuneytisins. Þar er að finna ágætistillögur. Það er vissulega rétt að mál einstaklinga með ákominn heilaskaða falla undir mörg ráðuneyti. Þess vegna er spurning málshefjanda, um hvernig þverfaglegu endurhæfingarsamstarfi miði, mjög góð. Eins og með svo mörg annars konar áföll er endurhæfingin í nokkuð góðum farvegi en svo virðist vanta að eftirfylgni virki í raun. Það er erfitt að setja Það er erfitt að setja endurhæfingu upp í tímalínu vegna þess að þetta tekur allt mismunandi langan tíma eftir því hvernig einstaklingurinn er.

Virðulegur forseti. Ég vil þakka málshefjanda fyrir að hefja þessa þörfu og góðu umræðu um dulið mein sem fer víða um samfélagið, og er þar vísað til áverka eða skemmda á heila eftir slys eða sjúkdóma og er til kominn einhvern tíma á ævinni eftir fæðingu. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin áætlar að tíðni heilaáverka, þar með talinn heilahristingur, sé um 600 á hverja 100.000 íbúa þannig að á Íslandi má gera ráð fyrir að um 2.000 tilvik komi upp á ári, hjá flestum væg en allt að 10–15% glími við afleiðingar heilaskaða og fái jafnvel varanleg einkenni, oft með þungbærum afleiðingum fyrir viðkomandi og fjölskyldur þeirra. Tekið skal fram að ofangreindar tíðnitölur ná ekki til þeirra sem hljóta árlega ákominn heilaskaða af öðrum völdum eins og t.d. vegna heilablóðfalls, heilaæxlis, súrefnisskorts eða annarra veikinda eða áfalla sem geta valdið heilaskaða. Og þegar við erum að tala um áfallinn heilaskaða er líka átt við sjúklingahópa eins og alzheimersjúklinga. Mörgum hópum er jafnan ágætlega sinnt, t.d. þeim sem eldri eru og fá heilablóðfall. Staðreyndin er að fjöldi þeirra sem fá höfuðáverka þarf markvissa og einstaklingsmiðaða endurhæfingu í framhaldi af bráðameðferð. Það ferli ásamt eftirfylgd getur tekið mánuði og jafnvel ár. Ákominn heilaskaði er vangreindur á Íslandi eins og víðar. Frá því upp úr 1985 hafa þjóðirnar í kringum okkur tekist á við þetta mein með markvissa þverfaglega endurhæfingu sem leiðarljós. Viðleitni hefur verið sýnd í þessa átt hérlendis. Sett var í gang tilraunaverkefni á Reykjalundi fyrir nokkrum árum sem gaf góð fyrirheit en vegna fjárskorts varð á því uppihald. Þráðurinn hefur að nokkru leyti verið tekinn upp að nýju en betur má ef duga skal. Það eru aðallega tvær stofnanir, Reykjalundur og Grensás, sem hafa verið í fararbroddi. Þeirra stöðu, verkefni og samstarf þarf að styrkja sem og umgjörðina alla í kringum þann stóra hóp sem glímir við heilaskaða.

Ég þekki til einstaklings sem fékk heilaskaða sem barn og þekki aðeins stöðu hans og fjölskyldu hans og hér er stutt saga af henni. Það er merkilegt þegar litið er til baka hvað líf þessa einstaklings hefur verið fyllt tækifærum og möguleikum í menntakerfinu og á almennum vinnumarkaði. Þar spila stórt inn í skólakerfið og atvinnulífið á Suðurnesjum, hvernig það sinnti skyldum sínum gagnvart þessum einstaklingum. Almennt er grunnskólinn þó kassalaga þegar kemur að vandræðum drengja í námi og nýjum leiðum til að mæta óskum þeirra eins og við þekkjum. Fjölbrautaskóli Suðurnesja tekur hins vegar afar vel á móti einstaklingum með heilaskaða og þar er sannarlega góð endurhæfing og tækifæri til náms. Starfsnám og tækifæri til stúdentsnáms eru talandi dæmi um frábæran skóla sem gefur slíkum einstaklingum ný tækifæri og lífsgæði sem skipta miklu máli á unglingsaldri fyrir alla framtíðina.

Á sumrin stundar minn maður golf og vinnur á golfvellinum við slátt og almenna vinnu í ferskum vindum á Leirunni. Virðulegi forseti. Það eru líka til fallegar sögur úr samfélaginu sem styður við bakið á fólki með öðruvísi hæfileika.

Eins er það mér ljúft og skylt að koma með vinkil núvitundar inn í þessa umræðu um endurhæfingu í kjölfar áunnins heilaskaða. Á ári hverju verða fjölmargir einstaklingar hérlendis fyrir áunnum heilaskaða, ýmist vegna slysa eða veikinda. Ákominn heilaskaði vísar til skemmdar á heilavef í kjölfar slyss eða sjúkdóms, t.d. blæðingar eða blóðtappa. Í kjölfarið sitja margir uppi með verulega vitræna skerðingu. Algeng langtímavandamál þeirra sem lifa með áunninn heilaskaða eru aukin geðræn vandamál og eiga þau oft töluverðan þátt í því að fólk kemst seint og illa aftur til fullrar atvinnuþátttöku. Þetta á sérstaklega við um einstaklinga sem eru með tvígreiningar; heilaskaða auk fíknivanda. Dr. Gísli Kort Kristófersson hefur verið í forsvari fyrir nýjung í endurhæfingarmeðferð, núvitund sem inngripsaðferð í endurhæfingu vegna áunnins heilaskaða. Doktorsritgerð Gísla fjallaði um núvitund sem endurhæfingarúrræði fyrir einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda og heilaskaða og er hann frumkvöðull í þeirri nálgun. Á síðustu árum hafa orðið miklar framfarir í taugavísindum sem hafa leitt til aukins skilnings á uppbyggingu og starfsemi heilans. Myndgreiningarrannsóknir beinast í auknum mæli að taugalíffræði meðvitundar. Rannsakendur hafa leitast eftir því að leiða í ljós hvaða undirliggjandi taugalífeðlisfræðilegu ferli eru að baki iðkun á núvitund og hvort núvitundariðkun hafi áhrif á sveigjanleika heilans. Þessar rannsóknir hafa leitt í ljós að taugalífeðlisfræðileg áhrif núvitundar á formgerð og virkni heilans eru sannanleg. Rannsóknir með þessum myndgreiningum sýna að áhrif núvitundarþjálfunar á taugastarfsemi og byggingu heilans eru töluverð.

Samkvæmt skýrslu heilbrigðisráðuneytisins um ákominn heilaskaða frá árinu 2018 er áætlað, eins og fram hefur komið hér, að um 2.000 manns á ári hljóti heilaskaða og að 200–300 manns séu með varanlega fötlun eftir slíkan heilaskaða og þurfi þar af leiðandi á langtímaendurhæfingu að ræða. er um að ræða heilaskaða vegna sjúkdóma á borð við heilablóðfall, heldur einungis ákominn heilaskaða. Meiri hluti þeirra sem hljóta slíkan skaða á heila glímir við minnisvandamál, skerta dómgreind og hegðunarvanda en ekki endilega líkamlega fötlun. liggur kannski hundurinn grafinn vegna þess að okkur er svolítið tamt að kljást fyrst og fremst við slík viðfangsefni í kerfinu okkar. En þótt þessi fötlun sjáist ekki utan á fólki er hún ekki síður alvarleg. Hún veldur því að fólk getur ekki unnið, getur ekki verið í námi. Það einangrast félagslega vegna þess að vina- og fjölskyldubönd slitna. Síðan vitum við líka, tölur að utan hafa sýnt það, að helmingur fanga er með heilaskaða og um 70% þeirra hafa hlotið skaðann áður en þau brjóta af sér í fyrsta skipti.

með leyfi forseta: „Til þess að þjónustan við fólk með hegðunarvanda eftir heilaskaða verði markvissari er ljóst að ráðast þarf í ítarlega kortlagningu á stöðu þess og uppbyggingu frekari þekkingar og reynslu innan félagsþjónustunnar í samvinnu við önnur þjónustukerfi.“

Þá kemur að forvarnaþættinum og að við greinum kringumstæðurnar á hverju sviði. Ég ætla að draga fram íþróttirnar. Það hefur ekki komið fram hér í umræðunni en það eru kringumstæður sem þekkt er að valda höfuðhöggum.

Það á við um þennan sjúkdómaflokk eins og aðra. Það hefur sem betur fer orðið hreyfing á endurhæfingarmálum í landinu undanfarin misseri, sérstaklega með auknu samstarfi Reykjalundar og

Þess vegna er þetta mjög mikilvægt. Sérverkefni Reykjalundar, sem hófst á síðasta ári, er

Hæstv. forseti. Ég vil nota tækifærið og þakka aftur þessa góðu umræðu hér í dag. Það eru ýmsar birtingarmyndir sem koma fram vegna ákomins heilaskaða. Það getur verið breytt hegðun, skortur á framtakssemi og jafnvel það sem er vont að tala um en það er ofbeldi.

Komið hefur fram hér í umræðunni núna að margt er í boði víða en kannski þarf að segja betur frá því þannig að við eflum fræðslu samtímis, eyðum jafnvel ákveðnum fordómum sem eru til staðar þannig að allir geti róið í sömu átt. Það er rétt að vanda þarf til verka og þessi umræða hér er í mínum huga gott upphaf. Það eru tækifæri í þeim úrræðum eða björgum sem við höfum nú þegar. Það þarf bara að taka höndum saman og leiða þetta í markvissan farveg. Mér fannst gott að heyra að íþróttahreyfingin sé með markvissar forvarnir. Það mætti jafnvel tala um það í víðara samhengi. Ég minnist þess að hafa rekið augun í að nú séu færri sem nota bílbelti, sem dæmi. Það gæti verið eitthvað sem flokkast undir forvörn þannig að fólk kastist ekki út úr bílum og lendi með höfuðið í jörð. Það sem ég er að segja er að það er að mörgu að hyggja

Frú forseti. Mjög er mismunandi hvernig þjónustu heilbrigðiskerfisins er háttað við einstaklinga sem fá ákominn og/eða áverkatengdan heilaskaða. Reynslan sýnir að hún er oft tilviljanakennd og takmörkuð. Hér á landi fer greining og endurhæfing fólks með heilaskaða aðallega fram á Grensás og Reykjalundi, eins og ég nefndi í fyrra innleggi mínu. Þessar tvær stofnanir sinna samtals um 40–50 nýjum tilvikum árlega og ná því einungis að sinna um helmingi þeirra sem sárlega þyrftu á þjónustu að halda.

Af heildarhópnum greinast um 20 börn með miðlungs eða alvarlega heilaáverka. Sýnt hefur verið fram á að afleiðingar heilaskaða á barnsaldri koma oft ekki að fullu fram fyrr en á fullorðinsárum. Þetta er auðvitað vísbending um að sérhæfð markviss úrræði séu ekki til staðar hér á landi fyrir börn og unglinga sem takast á við afleiðingar heilaskaða. Úr því þarf að bæta. auðvitað fagnaðarefni að íþróttahreyfingin sé komin til vitundar um þennan vanda og að pústrar og höfuðhögg séu oft fylgifiskur leiksins. Það er til fyrirmyndar. Norsk kostnaðar- og hagkvæmnigreining á endurhæfingu fólks með heilaskaða bendir til að ótvíræður sparnaður sé fólginn í viðeigandi og samfelldri íhlutun og langtímastuðningi en ég veit ekki til þess að slík úttekt hafi verið gerð á Íslandi.

Það vantar að skilgreina og bæta þjónustu við einstaklinga með heilaskaða á öllum stigum, allt frá bráðastigi til endurhæfingar og uppbyggingar (Forseti hringir.) svo að þessir einstaklingar geti lifað innihaldsríku og góðu lífi í samfélaginu.

Þetta er dæmi um áskorun í heilbrigðiskerfinu sem þarf að vera til úrræði fyrir. Úrræðin eru fjölbreytt hvað þennan málaflokk varðar

er þjónustaður sem best og á sem hagkvæmastan hátt og það þarf að vera gott aðgengi fyrir fólk að þessum úrræðum. Þessu náum við með því að virkja frumkvæði okkar góða heilbrigðisstarfsfólks og vísindamanna og gefa þeim von um að ef þeir búa til gott úrræði sem hentar vel fyrir fjölbreyttar áskoranir þá náum við að koma því til leiðar.

Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að núvitundariðkun hefur áhrif á tengsl við virkni í möndlu, fremri og aftari gyrðilsberki, eyjarblöðum og ýmsum framheila-, hvirfilblaða- og skynsvæðum heilans. Þegar orðið endurhæfing er sagt kemur vafalaust upp í hugum margra hugmynd um endurhæfingu vöðva. En þótt heilinn sé ekki vöðvi er samt sem áður hægt að þjálfa hann eins og um væri að ræða vöðva, styrkja hann eins og vöðva og endurhæfa á viðlíka hátt. Rannsóknir sýna að með núvitund er hægt að þjálfa heilann í kjölfar heilaskaða á áhrifaríkan hátt. Núvitund byggir á 2500 ára sögu

Núvitund kennir fólki að mæta mótlæti með skýrleika, stöðugleika, innsæi og æðruleysi og stuðlar að meðvitaðri athygli í núinu. Með núvitund er leitast við að rjúfa vítahring áreitis og vanhugsaðra viðbragða. Núvitund gagnast ekki eingöngu sjúklingum í endurhæfingu heldur einnig meðferðaraðilunum sjálfum. Sýnt hefur verið fram á að þeir meðferðaraðilar sem tileinka sér núvitund búa yfir meiri næmni, þolinmæði og skilningi. Þeir hafa sterkari nærveru,

Í bráðafasa eftir ákominn heilaskaða fer endurhæfingin fram á sjúkrahúsum en eftir að bráðafasanum lýkur taka ýmis og fjölbreytt úrræði við í endurhæfingunni. Þegar um er að ræða einstaklinga sem glíma

kerfið eða félagsmálaráðuneytið eða heilbrigðisráðuneytið. Mögulega er það hluti af flækjustiginu sem þessi málaflokkur virðist hafa fest í. Í samanburðarlöndum Íslands hefur atferlistengd taugaendurhæfing fyrir fólk sem er með ákominn heilaskaða og hegðunarvanda í kjölfarið verið veitt í nokkra áratugi og niðurstöður rannsókna á gagnsemi slíkrar endurhæfingar benda til þess að atferlistengd taugaendurhæfing sé árangursrík og gagnreynd endurhæfingarmeðferð við hegðunarvanda eftir heilaskaða. Við höfum ekki boðið upp á slíka endurhæfingu enn þá hér á landi. Það er hins vegar svo að hópur fagfólks hefur stofnað endurhæfingarsetur sem sérhæfir sig í þessari þjónustu og þar á meðal eru helstu sérfræðingar okkar hér á landi í endurhæfingu eftir heilaskaða. Helsta ástæðan, eftir því sem ég kemst næst, fyrir því að ekki hefur verið hægt að veita þessa þjónustu er að ríki og sveitarfélög eru að ráða með sér hvernig haga skuli skiptingu kostnaðar. Það er ekkert óeðlilegt þegar um er að ræða nýja og dýra þjónustu en það er mikilvægt að það verði sem fyrst höggvið á þann hnút. Mikilvægt innlegg í þá vinnu gæti verið ítarleg kostnaðar- og ábatagreining þar sem fleiri þættir eru teknir til skoðunar en einungis útlagður kostnaður sem liggur fyrir að þessi þjónusta krefst. Við ræðum einmitt þessa hluti mjög oft.

þjónustu þetta fólk fær, hversu hratt og vel þjónustan er veitt og hvort það eru biðlistar. Við vitum að það eru gífurlegir biðlistar hjá talmeinafræðingum og við vitum að það eru biðlistar í kerfinu. Síðan er auðvitað eitt sem er kannski óplægður akur í þessu samhengi og það eru aðstandendur þeirra sem eru í þessu ástandi. Hver er þeirra hjálp?

Þetta er heilmikið samspil sem þarf að fara fram því að mörg kerfi þurfa að taka utan um þessa einstaklinga eins og ég kom inn á í fyrri ræðu minni. Atferlistengd taugaendurhæfing hefur gefist vel erlendis og í því samhengi er hægt að nefna að er miðað við að endurhæfa færni og sjálfstjórn með það að markmiði að auka sjálfstæði og lífsgæði. Það eru þeir einstaklingar sem hafa fengið framheilaskaða og eru með hegðunarvandamál út frá honum. Meðferðin felst í að þjálfa þessa einstaklinga í félagslega viðeigandi hegðun með aðferðum atferlisgreiningar þannig að þeir geti lifað í sátt og samlyndi við aðra í samfélaginu. Hér á landi hefur endurhæfingarsetrið Heilabrot verið tilbúið að bjóða upp á slíka meðferð og hefur verið að reyna að ná eyrum

við viðmiðunartölur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, að það séu um 2.000 manns á ári á Íslandi sem verða fyrir einhvers konar áfalli af þessu tagi og 15% af þeim, þ.e. 300 manns, séu með einhvers konar einkenni eða vanda sem tekur yfir lengri tíma en mánuð. Það eru stóru tölurnar í þessu. Ég tek undir allar ábendingar hér. Mér finnst umræðan hafa verið afar góð og lýst miklum áhuga og vilja til að taka þessi mál alvarlega. Ég tek undir allar áherslur sem hér hafa komið fram varðandi fræðslu og forvarnir og vil sérstaklega beina orðum mínum að íþróttahreyfingunni sem hefur staðið sig mjög vel í því að setja þessa umræðu í brennipunkt. Mig langar að nefna taugateymi Barnaspítala Hringsins sem sinnir börnum og unglingum sem koma vegna afleiðinga vægari heilaáverka, m.a. vegna íþróttameiðsla, bara þannig að því sé haldið til haga af því að það hefur ekki verið nefnt hér. Ég vil líka nefna endurhæfingarstefnu sem liggur fyrir, og varðar auðvitað stóru myndina, og endurhæfingarteymi sem verið er að setja upp á grundvelli endurhæfingarstefnu í öllum heilbrigðisumdæmum. Það er auðvitað afar mikilvægt, eins og hér hefur verið bent á, að þetta sé ekki einskorðað við höfuðborgarsvæðið. Fyrsta endurhæfingarteymið er komið í gang á vegum Heilbrigðisstofnunar Austurlands og heiður og sómi sé því góða fólki. Síðan vil ég segja að lokum að aðgerðaáætlun á grundvelli þessarar skýrslu sem hér hefur verið aðeins til umræðu er að fæðast í ráðuneytinu. Þá getum við fléttað þær aðgerðir inn í aðrar á

samanber kröfu nr. 5.1, sem 350 ungmenni frá 150 löndum samþykktu á Mock COP26. Einnig telja ungir umhverfissinnar að vísindamenn og sérfræðingar á sviði jarð- og efnafræði ættu að hafa meira ráðgjafarvald en lagasetningin kveður á um.“

um að greiða fyrir aðgengi þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða glíma við aðra prentleturshömlun að útgefnum verkum. Það felur í sér innleiðingu á tilskipun (ESB) 2017/1564 frá 13. september 2017 um sama efni. Í a-lið 2. gr. frumvarpsins er að finna merkingu hugtaka, svo sem að sá teljist vera einstaklingur með sjón- eða lestrarhömlun, án tillits til annarrar fötlunar, geti ekki á annan hátt, vegna líkamlegrar fötlunar, haldið á bók eða meðhöndlað hana eða náð sjónskerpu eða hreyft augun að því marki að viðunandi sé til að geta lesið. Við meðferð málsins komu fram sjónarmið um að takmörkun á einkarétti höfunda ætti einnig að ná til nemenda sem hafa annað tungumál en íslensku að móðurmáli og til tímabundinna veikinda, þ.e. fyrir einstaklinga sem eru máttfarnir vegna meðferðar eða endurhæfingar. Skuldbindingar samkvæmt alþjóðasáttmálum og EES-samningnum setja ramma um að hvaða marki megi takmarka einkarétt höfunda. Heimild til að takmarka einkarétt höfunda vegna einstaklinga sem ekki hafa viðkomandi tungumál að móðurmáli er ekki innan þess ramma sem heimilar takmarkanir á einkarétti höfunda. Meiri hluti nefndarinnar telur að finna þurfi aðrar leiðir til að koma til móts við þarfir þessara hópa sem þurfa að byggjast á samningum við rétthafa. Þá nær takmörkunarheimildin ekki til tímabundinna veikinda heldur nær eingöngu til fötlunar. Ef hægt er að túlka slíkt ástand sem tímabundna fötlun getur það fallið undir ákvæði d-liðar 19. gr. a. Samt sem áður þarf að tryggja að aðgangur veittur á grundvelli slíkrar tímabundinnar fötlunar sé einnig tímabundinn. Að því sögðu telur meiri hlutinn ekki grundvöll til þess að leggja til breytingar samkvæmt framangreindu. Í e-lið 2. gr. frumvarpsins er kveðið á um skyldur og öryggisatriði sem viðurkenndar einingar þurfa að uppfylla og gæta að við gerð og notkun eintaka sem framleidd eru á aðgengilegu formi á grundvelli heimildar

skal viðurkennd starfseining gera viðeigandi ráðstafanir til þess að vinna gegn óheimilli eftirgerð eintaka á aðgengilegu formi eða því að þeim sé dreift, miðlað til almennings eða þau gerð aðgengileg almenningi með óheimilum hætti, samanber b-lið sömu málsgreinar. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að aldraðir, sjónskertir og blindir ættu sumir hverjir erfitt með tæknibreytingar og breytingar á Hljóðbókasafni. Því væru frekari öryggisráðstafanir líklegar til að hafa í för með sér aukinn kostnað fyrir safnið. Í ljósi þess ætti að taka fram í ákvæðinu að öryggisráðstafanir mættu ekki hamla aðgengi þeirra sem á þyrftu að halda. Meiri hlutinn áréttar að markmið frumvarpsins er að greiða fyrir aðgengi þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða glíma við aðra prentleturshömlun að útgefnum verkum. Þær viðurkenndu einingar sem nýta sér heimildir frumvarpsins muni sjálfar hafa frumkvæði að því að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að reglurnar verði ekki misnotaðar. Slíkar reglur og ráðstafanir mætti setja í samvinnu- eða í samstarfssamningi viðkomandi viðurkenndra eininga og rétthafasamtaka. Með hliðsjón af framangreindu telur nefndin orðalagið „viðeigandi ráðstafanir“ í b-lið 1. mgr. e-liðar 2. gr. frumvarpsins vera fullnægjandi. Nefndinni var bent á að ekki gætir samræmis milli ákvæða frumvarpsins og umfjöllunar í greinargerð en samkvæmt d-lið 2. gr. frumvarpsins er bótaréttur takmarkaður við höfund en í greinargerð með frumvarpinu er vísað til rétthafa. Þannig væri rétthafi ekki endilega alltaf höfundur verks heldur geti rétthafi einnig verið útgefandi. Útgefandi sem fjárfestir í útgáfu verks geti til að mynda orðið fyrir tjóni þegar samhliða er gert annað eintak af verki. Við meðferð málsins komu einnig fram sjónarmið um mikilvægi þess að breytingar á höfundalögum skekktu ekki samkeppnisstöðu eða gerðu það að verkum að útgefendur sæju ekki hag sinn í því að gefa einnig út hljóðbækur. Skoða þyrfti hvort rétt væri að gera takmarkanir á þessu eða reyna með einhverjum hætti að samnýta þær hljóðbókaútgáfur sem hafa verið gerðar eða stendur til að ráðast í gegn greiðslu til útgefanda. Þá kom einnig fram að ráðast verði í endurskoðun á regluverki um Hljóðbókasafn og gera nauðsynlegar úrbætur á framkvæmd útlána hjá safninu í samvinnu og sátt við rétthafa. Að auki var bent á að örðugt hefði reynst að fá upplýsingar um umfang útlána frá Hljóðbókasafninu. Höfundalög og tilskipun 2001/29/EB tryggja höfundum einkarétt til að heimila og banna not verka sinna. Tilgangur laganna og tilskipunarinnar er að gefa höfundum tækifæri til að framselja réttindi sín og afla sér þannig fjár til að halda áfram sköpun sinni. Þannig er réttur til útgáfu á bókmenntaverkum oftast framseldur tímabundið til útgefanda sem hefur þá oftast einkarétt á að gefa slík verk út í ákveðinn tíma samkvæmt ákvæðum viðkomandi samnings við höfund. Réttur útgefanda er þannig ekki einkaréttur sem tryggður er í höfundalögum heldur réttur byggður á samningum við höfunda. Ákveðnar takmarkanir á einkarétti höfundar eiga m.a. að tryggja aðgengi blindra og annarra sem ekki geta nýtt sér venjulegt prentað mál. Þær takmarkanir gilda líka um samninga höfundar við útgefanda. Í mörgum ríkjum heims er slík takmörkun sett án þess að höfundum séu greiddar bætur og er það í samræmi við alþjóðasáttmála sem kveða á um að aðildarríki hafi val um þetta atriði. Mörg ríki hafa hins vegar fyrir reglu að greiða bætur til höfunda, m.a. öll Norðurlöndin. Þetta hefur helgast af því að þegar um prentaðar bækur er að ræða snertir gerð þeirra á öðru sniði ekki hagsmuni annarra en höfunda þar sem tilgangur takmörkunarinnar er er að bækur á öðru sniði séu eingöngu fyrir þá sem ekki geta notað prentað mál. Það eiga öryggisráðstafanir líka að tryggja. Með tilkomu og aukinni útgáfu hljóðbóka á almennum markaði eru þessi mörk orðin óskýrari en þó er ekki sjálfsagt að blindir og aðrir sjónhamlaðir eða lesblindir geti nýtt sér hljóðbækur gefnar út á almennum markaði án einhverra tilfæringa. Hins vegar er ljóst að munurinn er orðinn minni og því leggur nefndin áherslu á að hægt verði að koma á samvinnu Hljóðbókasafns og útgefenda um samnýtingu og um framkvæmd útlána, svo framarlega sem tryggt er að lánþegar Hljóðbókasafns njóti aðgengis að hljóðbókum á sama tíma og bók kemur út í fyrsta sinn á prenti, enda enda er tilgangur takmarkana á einkarétti höfunda að jafna stöðu einstaklinga með sjón- eða lestrarhömlun við stöðu þeirra sem ekki hafa slíka fötlun. Meiri hlutinn bendir á í þessu samhengi að samkvæmt formálsgrein 14 í tilskipun (ESB) 2019/1564, sem frumvarpinu er ætlað að innleiða, má ekki krefjast þess að þeir sem hafa heimild til að nýta sér undanþáguna kanni fyrir fram hvort verk sem lesa á inn sem hljóðbók sé þegar til á almennum markaði. Í ljósi skilgreiningar á rétthafa og tilgangi takmörkunarinnar þykir ekki rétt að gera ráð fyrir að bætur fyrir not á grundvelli hennar séu greiddar til þeirra sem eru rétthafar á grundvelli samninga við höfunda, sérstaklega í ljósi þess að öryggisráðstafanir eiga að tryggja að enginn geti notað eintök sem gerð eru á grundvelli takmörkunarinnar aðrir en lánþegar Hljóðbókasafnsins. Þá er heldur ekki hægt að binda í lög að forsenda fyrir notkun takmörkunarinnar sé að kanna hvort aðgengilegt form sé þegar til á markaði. Varðandi aðgang rétthafa að upplýsingum um útlán og öryggi útlána miðar frumvarpið að því að fastar verði kveðið á um og gengið eftir að slíkar upplýsingar séu aðgengilegar, samanber c-lið 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins.

Meiri hlutinn tekur undir framangreint og telur þá orðanotkun vera m.a. til samræmis við lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, nr. 61/2011, og leggur því til breytingar þess efnis.

Í ljósi þess að það tímamark er liðið leggur meiri hlutinn til breytingar þess efnis að lögin öðlist þegar gildi. Auk þess leggur meiri hlutinn til breytingar sem eru tæknilegs eðlis sem og minni háttar orðalagsbreytingar. Með hliðsjón af framangreindu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku þingskjali auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Páll Magnússon, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Ármannsson, Katla Hólm Þórhildardóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir.

þróun í alls konar hugbúnaði sem byggist á tungumáli og þekkingu og því ekki hægt að þróa tölvuleiki og leikjaforrit og alls kyns hugbúnað sem við reiðum okkur á í daglegu lífi. Í því samhengi má líka tala um endalausar kvartanir um að börn séu ekki nógu vel læs. Á sama tíma er ekkert verið að gera til að auka íslenskukunnáttu í því sem börn sækjast í nú til dags, sem eru tölvuleikir

íslenskunni til framtíðar. Við þurfum að hafa það í huga.

hóps að rituðu máli sem er mjög mikilsvert réttindamál fyrir þann hóp sem ætti þess ekki kost að njóta þess. Ég styð þetta mál og er jákvæður í garð þess og geri mér grein fyrir mikilvægi þess fyrir þennan hóp. Ég er hins vegar með örlitla breytingartillögu. Í þessu Í þessu frumvarpi er talað um bætur til höfunda. Ég vil víkka það út og tala um bætur til rétthafa. Ég er ekki

Bók er ekki bara bók. Bók verður ekki til bara í kollinum á höfundi og nær síðan í kollinn á lesanda. Þetta er dálítið lengri og flóknari leið en svo. Flestar svo. Flestar bækur sem koma út á Íslandi koma út á vegum bókaforlaga þar sem er rekin töluverð starfsemi. Þetta er nokkuð lífleg og umsvifamikil atvinnugrein, bókaútgáfa, og margt fólk sem hefur sérhæfingu og sérþekkingu á þessu sviði bókagerðar.

kringum bækurnar. Það er markaðsstarf í kringum bækurnar, kápuhönnun, kápugerð og þannig mætti áfram telja. Það er sem sagt allnokkuð af fólki sem starfar við það að búa til bækur án þess að vera titlað höfundar og án þess að þess verði mikið vart á þessum bókmenntavettvangi. Þetta er ósýnilegt fólk sem er þarna á bak við. En það er nú samt sem áður til, þetta fólk, og það starfar við þetta og hefur viðurværi sitt af þessari iðju. Fólkið vinnur við þetta

í samfélaginu, sem er vísað til hér, sem hið opinbera þarf að hlutast til um að fái aðgang að þessum verkum

hvernig hafa lagt í alls konar kostnað í kringum bókagerðina. Þeir hafa gert samning við höfundana um að gefa út bækurnar og leggja í tiltekinn kostnað við að útbúa þær sem útbúa þær sem vöru á markaði og höfundurinn og útgefandinn skipta síðan á milli sín þeim afrakstri sem kemur þegar bókin er seld á markaði

mér finnst þetta snúast dálítið um, við þurfum að horfast í augu við að útgefendur eru aðilar að þessu máli. Þeir eru líka aðilar að því þegar kemur að samningum við Hljóðbókasafnið og þeir þurfa að vera við þetta borð ekkert síður en höfundar. Rétthafar geta líka verið fólk sem hefur erft höfundarétt, þeir geta verið afkomendur skálda og rithöfunda og það fólk hefur líka sinn rétt. Okkur kann kannski að þykja orka tvímælis að einhver sem er sonur stórskálds njóti þess eitthvað. Hví skyldi hann endilega gera það? Það er önnur umræða en þannig er litið á, alla vega samkvæmt höfundalögum.

Ég botna ekkert í því hvers vegna ég ætti að erfa tekjur af sölu geisladiskanna sem faðir minn hefur unnið við eða tekjur af kvikmyndunum sem móðir mín hefur unnið við og ég skil ekkert í því hvers vegna barnið mitt ætti að erfa tekjurnar sem geta hlotist af þeim hugbúnaði sem ég skrifa sjálfur og gef út í dag. Sömuleiðis átta ég mig ekki á því hvers vegna ég ætti að fá bætur fyrir það að einhver taki hugbúnaðinn og breyti honum til hagsbóta fyrir fólk með fatlanir. Mér er algerlega fyrirmunað að skilja það,

af hendi. En hv. þingmaður sagði hér í ræðu sinni, eins og oft er sagt í þessum umræðum, að fólk hefði ekki rétt á hugverkum annarra sem það hefur ekkert lagt til. Hvers vegna í ósköpunum eiga erfingjar rétt á tekjum af hugverkum þegar þeir sömu erfingjar hafa ekkert lagt til?

og fyrirkomulag á arfi og erfðum en ég hef ekki sett mig inn í og búið mig undir að fjalla um það í þessari pontu í dag. dag. Þó að ég hafi ágætt sjálfsálit og telji mig vel fallinn til margs þá er ég nú kannski ekki bógur til þess að fara að bylta erfðalögum á þessari stundu. Ég biðst bara forláts á því. En ég fagna því að hv. þingmaður skuli styðja breytingartillögu mína og átta sig á þeirri meginhugsun sem þar býr að baki.

En það sem mér þykir svo áhugavert við höfundarétt er að hann virðist vera mjög sérstök tegund af eignarrétti, svo flóknum að það er þokkalegt erfiði að útskýra fyrir barni t.d. hvers vegna nákvæmlega það er ekki í lagi að afrita eitthvert afþreyingarefni í leyfisleysi. Það er vegna þess að börn skilja auðveldlega að maður á ekki að hrinda fólki, ekki að meiða, ekki að ljúga og ekki að stela.

Þess vegna finnst mér mikilvægt að við beitum ákveðinni gagnrýninni hugsun gagnvart höfundalögum og höfundarétti. Ég átta mig fullkomlega á því að það er meira en að nefna það vegna þess að við erum aðilar að alþjóðlegu samstarfi sem gerir ráð fyrir ákveðinni uppbyggingu höfundaréttar þannig að þetta eru breytingar sem þyrftu að eiga sér stað á ofboðslega stórum skala til að verða að raunveruleika. En þó hygg ég að við ættum, innan þess ramma sem við getum, að ganga eins langt og við getum

um þau málefni hvenær sem tækifæri gefst til þess öðru sinni. Að mínu áliti er ekki erfitt að útskýra höfundarétt fyrir barni og það þarf bara að segja barni sögu sem hefur verið samin um þetta mál og samin um höfundarétt. Sú saga er okkur öllum kunn og heitir Litla gula hænan. Litla gula hænan fann fræ o.s.frv. Þetta snýst um að höfundur fái sanngjarnan hlut fyrir sköpunarverk sitt. Einhver býr eitthvað til, skapar eitthvað,

það er ekkert flókið. Það sem er flókið er að tæknin hefur gert okkur kleift að nálgast höfundarverk

höfundarverk alls kyns listamanna. Þetta hefur verið óeðlilegt ástand um langan aldur, þ.e. tæknin hefur ekki rímað við

hljómplötuiðnaðinn og þetta allt saman. Þetta hefur kippt rekstrargrundvelli undan þessu og hefur verið mjög óeðlilegt ástand og ég vona að við séum smám saman að finna leiðina inn í eðlilegt rekstrarumhverfi á þessu sviði.

að bæta höfundum sérstaklega það að verk þeirra séu aðlöguð fólki með fatlanir. Ég hugsa nú að ég greiði atkvæði með málinu, ég giska á það núna. Ég á eftir að gera upp hug minn endanlega en mér finnst eðlilegt að við spyrjum okkur af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru. Ef ég ætlaði að fara að tala um erfðir þá myndi málið vandast aðeins en þá værum við almennt að tala um það sem ég ætla að kalla hefðbundinn eignarrétt. Höfundaréttur er hluti af því sem í dag kallast almennt hefðbundinn eignarréttur en hann er mjög sérstök tegund af eignarrétti og lýtur mjög undarlegum lögmálum þegar á hólminn er komið. Ástæðan er sú að höfundaréttur varðar hugverk sem eru ekki búin til úr veraldlegum hlutum. Ástæðan fyrir því að við setjum verðmiða á hluti og bönnum það að stela t.d. er sú að það er ekki nóg handa öllum. handa öllum. Það er einhver skortur á öllum veraldlegum hlutum og vegna þess skorts höfum við fundið upp eignarréttinn og peninga og aðrar leiðir til þess að skiptast á eignum með það að markmiði að

Svo er allur gangur á því hversu vel tekst til og þarf þá réttarríki og mannréttindi og alls konar hluti til þess að láta dæmið ganga upp, fyrir utan auðvitað tiltölulega frjálsan markað. Þegar kemur hins vegar að hugverkum þá blasir kannski við hið augljósa. Þegar hugverk er afritað þá er ekkert tekið af neinu. Ástæðan fyrir því að við látum eins og svo sé, og höfum löggjöf eins og svo sé, er að þetta var viðskiptamódelið sem var rökrétt á sínum tíma þegar prentsmiðjan var fundin upp og höfundaréttur fór að verða eitthvað sem menn þurftu að taka svolítið alvarlega. Þegar það hætti að vera mjög mikið vesen að afrita hugverk

prentvélarinnar eða þegar afritun á hugverkum fór að verða mjög auðveld. En eftir því sem tækninni fleygir fram, hún er komin á það stig núna,

ógrynni af upplýsingum. Það þýðir ekki endilega að ég standi hér með lausnina á þessu öllu saman. Ég veit ekki hvernig er best að búa til kerfi þannig að höfundar fái eitthvað fyrir sinn snúð, eitthvað sanngjarnt. Ég vil þó að það sé þannig, ég tel það mjög mikilvægt reyndar, bæði af sanngirnisástæðum og efnahagslegum ástæðum. En til að nefna nokkra hluti sem eru algjörlega á skjön við þessa hugmynd

að við höfum Netflix og Spotify. Það er ástæðan. Það er ekki vegna þess að lögbönnin hafi virkað svo rosalega vel að fólk hætti að sækja sér höfundaréttarvarið efni án þess að greiða fyrir það,

Annað sem hefur líka gleymst, gleymdist þá og gleymist enn, er að hið kostaða efni er ekki bara í samkeppni við það sem er afritað

jafnvel án þess að borga. Þessi módel eru enn þá í þróun og ekki ljóst hvar þau enda. Ég er ekki með lausnina hér og reyndar er ég ekki viss um að það sé hlutverk Alþingis að finna lausnina í sjálfu sér, það er miklu frekar frekar einkaaðila að gera tilraunir í þeim efnum vegna þess að við getum gert ráð fyrir því að flestar þeirra muni mistakast en einhverjar muni takast, eins og Spotify og Netflix. Ekki að þau tilteknu fyrirtæki séu

Þá segi ég það sem höfundur, sem hugbúnaðarhöfundur, sem bæði hefur gefið út ókeypis hugbúnað og unnið fyrir ýmis fyrirtæki í þremur löndum,

sem ég tel allar fráleitar, við hliðina á því sjálfsagða atriði að fólk sem á byggingu geti breytt henni þannig að það sé betra aðgengi án þess að spyrja einn eða neinn um það,

Það er ákveðin kaldhæðni í því að hér sé síðan verið að leggja fram þetta mál og væntanlega samþykkja það þegar það er á ákveðinn hátt eðlislíkt, en þó jákvætt eins og ég segi, ég styð málið. Sömuleiðis, ef við ætlum að hafa þetta þannig að allt sem við gerum í lífinu sé þess eðlis að við eigum að eignast hlutdeild í tekjum af því, þá má spyrja: Hvers vegna er það ekki verkamaðurinn sem byggir húsið sem fær hluta af leigutekjum, og er það rökrétt, virðulegi forseti? Ég hygg ekki. Ég veit ekki af hverju það ætti að vera þannig. Ég veit hins vegar af hverju það er þannig þegar kemur að hugverkum, það er vegna þess að viðskiptamódelið þarf að vera einhvern veginn og við gerum það með því að reyna að troða eignarréttinum inn í það viðskiptamódel sem var fundið upp á sínum tíma, sem er að

Er ekki betra að við getum öll lært að lesa án þess að borga einhverjum? Er ekki betra að við getum farið á internetið og lært tungumál eins og okkur sýnist án þess að borga einum eða neinum? Það eru reyndar ýmsar leiðir sem ég myndi mæla með til að læra tungumál á netinu, ef út í það er farið, sem kosta peninga

Ef við getum fundið viðskiptamódel sem leyfir fólki að geta og mega meira þannig að höfundar fái samt sanngjörn laun þá ættum við að sýna slíkum lausnum áhuga

leyfa mér að efast um að hv. þingmaður sé á sínu þingfararkaupi alveg rétti maðurinn til að tala fyrir hönd höfunda og afþakka fyrir hönd íslenskra höfunda bætur fyrir þessi afnot.

Já, skortur. Þetta er dálítið skemmtileg pæling með skortinn. Áður en Sjálfstætt fólk var skrifuð var skortur á Sjálfstæðu fólki í heiminum. Sú bók var ekki til. Svo er þeim skorti útrýmt með því að skrifa Sjálfstætt fólk. Halldór Laxness skrifaði Sjálfstætt fólk og þar með varð sú bók til.

fyrir það sem hann gerir — það er kannski ekki sanngjarnt og ekki nógu mikið kaup sem hann fær en hann fær kaup engu að síður. Þannig á höfundur Sjálfstæðs fólks líka að fá kaup fyrir sína vinnu þegar hann hefur skrifað slíka bók, jafnvel þó að það væri miklu lélegri bók. Það er bara sanngirnismál.

er enginn ágreiningur. En það skiptir máli hvernig við höfum hlutina og það skiptir máli að eignarréttur eins gangi ekki á eignarrétt annars, eins og dæmið um byggingarnar sem ég nefndi.

og það er einhver sérstök saga sem mótast af því sem höfundur hefur lesið og hefur upplifað og því hvernig hann hugsar og hvernig hann skrifar og hvernig hann er. Hann býr til eitthvað einstakt sem er samt í rauninni eins og appelsína. Þegar einhver ræktar appelsínu og setur hana á markað fær hann eitthvert verð fyrir þessa appelsínu sína.

þá fyrirhöfn sem viðkomandi hefur haft af því að búa til vöru úr þessari tilteknu sögu. Ég kem bara ekki auga á hvað er svona flókið við þetta eða af hverju það vefst fyrir okkur að greiða fyrir þessa vöru frekar en fyrir appelsínu eða banana eða hvað það er. Ég átta mig ekki á því. Því miður.

Þetta eru ekki veraldleg gæði sem höfundarnir verða af við það að dreifa. Það er grundvallareðlismunur á þessum tveimur vörum og þess vegna er eðlilegt að við hugsum öðruvísi um hvernig við hönnum viðskiptamódelin sem eru gerð til að

En þegar við nálgumst fyrirbæri út frá eðlisfræði sem á einfaldlega ekki við það fyrirbæri búum við til flækjur og úr því verða skrýtnir hlutir, eins og það sem mér finnst mjög skrýtið, þ.e. að höfundaréttur erfist,

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lúganósamninginn um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum, nr. 7/2011, útganga Bretlands úr Evrópusambandinu. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Þorvald Heiðar Þorsteinsson frá dómsmálaráðuneyti. Nefndinni bárust engar umsagnir. Frumvarpið er lagt fram í kjölfar útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu sem samþykkt var þar í landi 23. júní 2016 með þjóðaratkvæðagreiðslu og tilkynnt formlega um 29. mars 2017. Útganga Bretlands varð að veruleika 31. janúar 2020. Samkvæmt útgöngusamningi milli Bretlands og ESB gilti svokallað aðlögunartímabil til ársloka 2020 sem fól í sér skuldbindingu Bretlands til að framfylgja reglum ESB tímabundið eftir að aðild þess að sambandinu lyki, þar með talið Brussel-reglugerð nr. 1215/2012 sem m.a. fjallar um Lúganósamninginn um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum. Fyrrgreindu aðlögunartímabili er nú lokið og Bretland því ekki lengur aðili að Lúganósamningnum en hefur sótt um sjálfstæða aðild að samningnum en samningaviðræðum þar að lútandi er ólokið. Með frumvarpi þessu er lagt til að við lög um Lúganósamninginn um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum, nr. 7/2011, verði bætt ákvæði til bráðabirgða sem tryggi að samningurinn og þær þrjár bókanir sem honum fylgja gildi um mál sem borist hafa íslenskum dómstólum til meðferðar fyrir 1. janúar 2021. Þá er lagt til að hið sama gildi um mál sem íslenskum dómstólum berast til meðferðar eftir það tímamark, að því gefnu að þau grundvallist á dómi sem var kveðinn upp í Bretlandi fyrir árslok 2020. Meiri hlutinn áréttar að mál sem tengjast Lúganósamningnum geta varðað umtalsverða hagsmuni, bæði fyrir einstaklinga og lögaðila, og meiri hlutinn telur mikilvægt að þeir hagsmunir verði tryggðir þrátt fyrir að Bretland sé ekki lengur aðili að samningnum. Þá hefur Bretland tryggt með lagasetningu að þar í landi verði farið með hliðstæð íslensk mál eftir ákvæðum Lúganósamningsins og gagnkvæmni því tryggð.

Birgir Ármannsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þorsteinn Sæmundsson.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti og nefndinni barst umsögn um málið frá Landspítala. Með frumvarpinu er lagt til að tryggingavernd laga um sjúklingatryggingu verði útvíkkuð svo að hún nái einnig til þátttakenda í klínískum lyfjarannsóknum á heilbrigðisstofnunum þar sem rannsakendur eru ekki með bakhjarl. Í umsögn Landspítala er breytingum sem áætlaðar eru á lögum um sjúklingatryggingu fagnað en jafnframt á það bent að hámarksuppæð bóta úr sjúklingatryggingu sé lág, eða 12 millj. kr. Spítalinn bendir á að ef þátttakandi í lyfjarannsókn verður fyrir tjóni vegna þátttöku sinnar og tjónið nemur hærri fjárhæð en hinu tilgreinda hámarki, 12 millj. kr., þurfi sjúklingurinn sjálfur að höfða mál á grundvelli laga um skaðsemisábyrgð til að fá mismuninn bættan. Leggur spítalinn til að hámarksfjárhæð bóta verði endurskoðuð. Samkvæmt 1. gr. laga um sjúklingatryggingu eru tryggðir þeir sjúklingar sem verða fyrir líkamlegu og geðrænu tjóni í tengslum við rannsókn eða sjúkdómsmeðferð sem er í þágu sjúklingsins. Þeir sem gangast undir læknisfræðilega tilraun sem ekki er liður í sjúkdómsgreiningu eða meðferð á sjúkdómi eru þó einnig tryggðir samkvæmt lögunum og njóta almennt sama réttar og sjúklingar en í vissum tilvikum ríkari réttar til bóta en aðrir tjónþolar. Aukinn bótaréttur felur í fyrsta lagi í sér vægari sönnunarkröfur, þ.e. allur vafi er túlkaður tjónþola í hag. Í öðru lagi gildir ákvæði laganna um hámarksbótafjárhæð ekki um þá sem gangast undir læknisfræðilega tilraun sem ekki er liður í sjúkdómsgreiningu eða meðferð á sjúkdómi. Rökin að baki víðtækari bótarétti eru m.a. þau að greiða fyrir því að sjálfboðaliðar fáist til að gangast undir læknisfræðilegar tilraunir. Lög um sjúklingatryggingu gera ráð fyrir því að bætur til sjúklinga skuli bæði sæta lágmarki og hámarki. Var ekki talin þörf á að gera slíka grundvallarbreytingu á lögunum, að afnema hámark bóta, að þessu sinni svo að unnt væri að ná fram því markmiði sem að er stefnt. Sjúklingar sem taka þátt í lyfjarannsóknum munu því þurfa að sækja bætur vegna frekara tjóns eftir öðrum leiðum. Einstaklingar sem ekki teljast sjúklingar í skilningi laganna munu hins vegar fá tjón sitt bætt að fullu, að öðrum skilyrðum laganna uppfylltum. Meiri hlutinn bendir á að vinna við heildarendurskoðun laga um sjúklingatryggingu er þegar hafin hjá heilbrigðisráðuneyti.

meiri hlutinn rétt að undantekningin varðandi klínískar lyfjarannsóknir á heilbrigðisstofnunum án bakhjarls komi einnig fram þar til að gæta að skýrleika laganna. Leggur meiri hlutinn til breytingu þess efnis. Að þessu virtu

Við ræðum frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga, en frumvarpið var samið í heilbrigðisráðuneytinu. Markmið þess er að skapa lagaramma um það verklag sem viðhaft er á heilbrigðisstofnunum hér á landi þegar kemur að atvikum þar sem gripið er til þvingana, valdbeitingar eða annars konar inngripa í sjálfsákvörðunarrétt, frelsi og friðhelgi einkalífs sjúklinga. Með frumvarpinu eru því lagðar til breytingar á lögum um réttindi sjúklinga sem fela m.a. í sér það grundvallaratriði sem bann við beitingu nauðungar er, ný ákvæði um skilgreiningu nauðungar og fjarvöktunar, skilyrði sem þurfa að vera til staðar ef læknir tekur ákvörðun um að beita nauðung til að tryggja öryggi sjúklinga og fjarvöktunar auk málsmeðferðarreglna sem fylgja þarf við og í kjölfar beitingar slíkra inngripa, þar með talið skráningarskyldu tilvika, kæruheimilda og réttar til að bera mál undir dómstóla. Frumvarpið er liður í viðbrögðum ríkisstjórnarinnar við athugasemdum sem umboðsmaður Alþingis gerði í kjölfar eftirlitsheimsóknar á þrjár lokaðar deildir geðsviðs Landspítala á Kleppi í október 2018. Eftirlitsheimsóknin fór fram á grundvelli svonefnds OPCAT-eftirlits sem felst í óháðum eftirlitsheimsóknum umboðsmanns á staði þar sem frelsissviptir einstaklingar dvelja. Með OPCAT er vísað til valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Með frumvarpinu er einnig brugðist við athugasemdum frá nefnd Evrópuráðsins um varnir gegn pyndingum. Nefndin hefur ítrekað bent á skort á skýrum lagaramma er viðkemur beitingu hvers kyns nauðungar á heilbrigðisstofnunum hér á landi, ekki síst til að draga úr hættunni á beitingu ómannúðlegrar meðferðar. Með frumvarpinu stendur ekki til að auka við úrræði til að beita sjúklinga nauðung heldur er ætlunin að lögfesta skýrar reglur með það fyrir augum að tryggja betur réttindi sjúklinga. Verði frumvarpið að lögum skulu heilbrigðisstofnanir og starfsmenn þeirra sem endranær forðast að beita sjúklinga hvers kyns nauðung og ekki grípa til slíkra ráðstafana nema brýn nauðsyn krefji og þá í samræmi við fyrirmæli laga.

Í fyrsta lagi var á Alþingi þann 19. júní 2019 samþykkt þingsályktunartillaga, nr. 41/149, þess efnis að fara skyldi fram heildarendurskoðun á lögræðislögum, nr. 71/1997, og var sérnefnd þingmanna kosin til að fara í það verkefni. Þingmannanefndinni er falið víðtækt verkefni í þingsályktuninni umfram það að endurskoða lögræðislögin í heild en nefndinni var einnig falið að gera tillögur um nauðsynlegar breytingar á öðrum lögum, þar á meðal lögum um réttindi sjúklinga, barnaverndarlögum, nr. 80/2002, lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011, og almennum hegningarlögum, nr. 19/1940. Þess skal getið að við vinnu frumvarpsins í heilbrigðisráðuneytinu sem hér er til umfjöllunar var haft samráð við formann og starfsmann umræddrar þingmannanefndar. Í öðru lagi er rétt að geta þess að ég skipaði starfshóp 30. júlí 2019 til að gera tillögur að útfærslu á 28. gr. lögræðislaga sem kveður á um heimild heilbrigðisráðherra til að setja nánari reglur um þvingaða lyfjagjöf og aðra þvingaða meðferð. Í starfshópinn skipaði ég lögfræðing með sérþekkingu á mannréttindamálum, geðlækni, félagsráðgjafa og fulltrúa Geðhjálpar. Hópurinn skilaði skýrslu og tillögum til mín í apríl 2020 en þar er m.a. fjallað um ábendingar undirnefnda Sameinuðu þjóðanna um varnir gegn pyndingum sem bent hefur á þessi sjónarmið og talað fyrir nauðsyn þess að þvinguð meðferð fari einungis fram innan skilgreinds ramma þar sem kveðið er á um ýmis tilgreind viðmið og verkferla, eftirlit, endurskoðun og áfrýjunarmöguleika. Virðulegur forseti. Víkjum þá að efni frumvarpsins. Með frumvarpinu er lagt til að bætt verði kafla við gildandi lög sem fjallar um bann við nauðung þar sem tiltekið er í hvaða undantekningartilvikum verði heimilt að taka ákvörðun um beitingu nauðungar, skráningu slíkra tilvika í sjúkraskrá, málskotsrétt sjúklinga og skipun sérfræðiteymis um beitingu nauðungar. Í frumvarpinu er lagt til að bæta við gildandi lög skilgreiningum á hugtökum. Þar sem ætlunin er að bæta við kafla um bann við nauðung er þörf á því að skilgreina hvað geti talist til nauðungar í skilningi laga um réttindi sjúklinga. Nauðung getur falið í sér líkamlega valdbeitingu, t.d. í því skyni að koma í veg fyrir að sjúklingur skaði sig eða aðra, eða að sjúklingi er haldið aðskildum frá öðrum eða aðgangur sjúklings að síma takmarkaður. Einnig er lagt til að bæta við skilgreiningu á hugtakinu fjarvöktun sem felur í sér rafræna vöktun með myndavél eða hljóðnema. Hér er um að ræða umfjöllun um skilgreiningar. Lagt er til að bætt verði við lögin grein, 27. gr. b, sem bannar alla beitingu nauðungar á heilbrigðisstofnunum. Enn fremur að fjarvöktun herbergja eða vistarvera sjúklinga verði bönnuð. Þá er sérstaklega tekið fram í frumvarpinu að beiting nauðungar í refsiskyni skuli jafnframt vera óheimil. Í ákvæðum 27. gr. c er lagt til að í sérstökum einstaklingsbundnum tilvikum sé yfirlækni eða vakthafandi sérfræðilækni heimilt að taka ákvörðun um að víkja frá banni við beitingu nauðungar eða fjarvöktunar. Slík ákvörðun þarf að vera í þeim tilgangi að: 1. Koma í veg fyrir að sjúklingur valdi sér eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu eignatjóni. Það á einnig við fyrirbyggjandi aðgerðir sem ætlað er að forða því að aðstæður komi upp sem leitt geta til líkamstjóns eða stórfellds eignatjóns. 2. Uppfylla grunnþarfir sjúklings, svo sem varðandi næringu, heilsu og hreinlæti. Áður en yfirlæknir eða vakthafandi sérfræðilæknir tekur ákvörðun samkvæmt umræddri grein um að víkja frá banni við beitingu nauðungar og/eða banni við fjarvöktun ber honum að leita eftir afstöðu sjúklings eftir því sem við verður komið. Einnig skal tilkynna nánasta aðstandanda um ákvörðunina og, ef við á, lögráðamanni sjálfræðissvipts manns, ráðgjafa nauðungarvistaðs manns eða tilsjónarmanni manns sem vistaður er á heilbrigðisstofnun á grundvelli dóms samkvæmt 62. gr. almennra hegningarlaga. Ef um er að ræða sjúkling sem er yngri en 16 ára skal auk þess liggja fyrir upplýst samþykki forsjáraðila. Ákvörðun yfirlæknis eða vakthafandi sérfræðilæknis um að víkja frá banni við beitingu nauðungar og/eða banni við fjarvöktun skal vera skrifleg og rökstudd og skal koma skýrt fram til hvers konar aðgerða hún tekur og tilgreina gildistíma hennar. Ákvörðunin skal vera tímabundin og aldrei til lengri tíma en nauðsynlegt er, þó ekki lengri en til sex mánaða í senn. Í skriflegri ákvörðun skal greina frá þeim skilyrðum sem sett eru fyrir beitingu nauðungarinnar, svo sem hvernig skuli staðið að henni, hvaða kröfur séu gerðar til starfsmanna sem henni beita og annað sem talið er mikilvægt. Sé tekin ákvörðun um líkamlega valdbeitingu skulu þeir starfsmenn sem að valdbeitingunni koma hafa sótt námskeið þess efnis. Forstjóri viðkomandi heilbrigðisstofnunar ber ábyrgð á því að tryggt sé að sjúklingi sem sætir ákvörðun um nauðung sé leiðbeint um rétt sinn til að kæra ákvörðun til sérfræðiteymis um beitingu nauðungar og eftir atvikum til að bera málið undir dómstóla. Að öðru leyti fer um málsmeðferð eftir ákvæðum stjórnsýslulaga. Í frumvarpinu er einnig lagt til að heimilt sé að beita nauðung án undangenginnar ákvörðunar samkvæmt 27. gr. c, sem hér var farið yfir, ef slíkt er talið nauðsynlegt í því skyni að koma í veg fyrir yfirvofandi líkamstjón, stórfellt eignatjón eða röskun á almannahagsmunum. Tafarlaust skal látið af nauðung þegar hættu hefur verið afstýrt eða ástand er liðið hjá. Þar sem slíkri nauðung er beitt í undantekningartilvikum skal skrá slík tilvik og gera grein fyrir tilefni þess að nauðung var beitt, hvers eðlis hún var og hvaða hagsmunir voru í húfi. Heilbrigðisstofnanir skulu senda tilvikalýsingu vegna hvers tilviks til sérfræðiteymis um beitingu nauðungar samkvæmt 27. gr. i innan viku frá því að nauðung var beitt. Lagt er til í 27. gr. f að öll tilvik þar sem sjúklingur er beittur nauðung, hvort sem henni er beitt á grundvelli undanþágu samkvæmt 27. gr. c eða í neyðartilvikum samkvæmt 27. gr. d, skuli skrá í sjúkraskrá. Sama á við um fjarvöktun. Við skráningu skal greina frá hvernig nauðungin eða fjarvöktunin fór fram, hversu lengi hún stóð yfir, hverjir önnuðust framkvæmd hennar og önnur atriði sem þýðingu hafa, svo sem hvort meiðsl eða eignatjón hafi hlotist af. Heilbrigðisstofnanir skulu mánaðarlega senda sérfræðiteymi samkvæmt 27. gr. i skýrslu um beitingu nauðungar eða fjarvöktunar. Upplýsingar um beitingu nauðungar í neyðartilvikum skulu sendar sérfræðiteyminu innan viku frá tilviki þegar nauðung var beitt, eins og áður Í frumvarpinu er lagt til að heilbrigðisráðherra skipi allt að sjö einstaklinga til fjögurra ára í senn í sérfræðiteymi

Lagt er til að varamenn skuli vera jafnmargir og uppfylla sömu skilyrði og aðalmenn. Minnst þrír fulltrúar úr teyminu skulu fjalla um hvert mál ásamt formanni. Sérfræðiteymi um beitingu nauðungar mun m.a. veita ráðgjöf til heilbrigðisstofnana og heilbrigðisstarfsmanna um hvað teljist til nauðungar og aðferðir til að komast hjá beitingu nauðungar. Gert er ráð fyrir að sérfræðiteymi um beitingu nauðungar hafi aðsetur hjá embætti landlæknis. Heilbrigðisstofnunum er skylt að láta sérfræðiteyminu í té öll gögn máls, sem og þær upplýsingar og skýringar sem teymið telur nauðsynlegar vegna úrlausnar mála. Í frumvarpinu er lagt til að ákvörðun yfirlæknis eða vakthafandi sérfræðilæknis um að víkja frá banni við beitingu nauðungar og/eða banni við fjarvöktun sæti kæru til sérfræðiteymis um beitingu nauðungar. Einnig er hægt að kæra beitingu nauðungar án þess að ákvörðun liggi til grundvallar. Þegar ákvörðun er kærð skal viðkomandi heilbrigðisstofnun senda öll gögn málsins til sérfræðiteymisins. Kæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar. Sérfræðiteymið skal kveða upp úrskurð innan fjögurra virkra daga frá því að kæra berst, ella fellur hin kærða ákvörðun úr gildi. Sérfræðiteymið skal þó ávallt leitast við að kveða upp úrskurð eins fljótt og auðið Í frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að bera úrskurð sérfræðiteymis undir héraðsdómara í þeirri þinghá þar sem viðkomandi sjúklingur á lögheimili og skuli hann úrskurða í málinu innan viku frá því að kæra berst honum.

til Hæstaréttar. Málskot frestar ekki réttaráhrifum úrskurðar héraðsdómara samkvæmt lögum þessum, nema dómari mæli svo fyrir í úrskurði. Virðulegi forseti. Ég hef gert grein fyrir meginefni þess frumvarps sem hér er til umræðu. Mér finnst afar mikilvægt að halda því til haga við 1. umr. málsins hversu brýnt það er að bregðast við þeim ábendingum sem við höfum fengið frá umboðsmanni Alþingis og OPCAT vegna þess að hér er um að ræða óviðunandi lagaumgjörð eins og málin standa núna. Hér er í raun og veru verið að beita nauðung án þess að skýr lagaákvæði liggi þar til grundvallar. Það er staðreynd og það er veruleikinn. Hér er verið að leggja til við Alþingi að kveða skýrt á um það hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til þess að heimilt sé að beita nauðung gagnvart sjúklingum á heilbrigðisstofnunum; að til séu tilteknar leiðir til að skjóta slíkum ákvörðunum áfram, að slíkar ákvarðanir skuli vera skráðar í sjúkraskrá og að grundvallarreglan, í íslenskri heilbrigðisþjónustu sé sú að beiting nauðungar gagnvart sjúklingum á heilbrigðisstofnunum er bönnuð og það bann nái einnig til fjarvöktunar.

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir kynninguna á þessu mikilvæga frumvarpi. Það er mikilvægt að við setjum skýra lagastoð undir aðgerðir eins og þær sem hér er fjallað um,

með leyfi forseta: „Efni frumvarpsins snertir fyrst og fremst sjúklinga á heilbrigðisstofnunum ásamt aðstandendum þeirra. Enn fremur snertir efni frumvarpsins starfsfólk heilbrigðisstofnana. Áform um frumvarp og drög að frumvarpi voru birt til samráðs á samráðsgátt stjórnvalda. Mikið samráð var við Landspítala.

„Hagsmunasamtök notenda og aðstandenda voru ekki höfð með í ráðum við frumvarpsgerðina og er það miður. Því eins og segir í athugasemdinni: „Efni frumvarpsins snertir fyrst og fremst sjúklinga á heilbrigðisstofnunum.“ Raunverulegt samráð er ekki að setja frumvarp í samráðsgátt þegar það hefur verið skrifað heldur að skrifa það í samráði í rauntíma við þann hóp sem hefur mestra hagsmuna að gæta. Að þessu sinni eru það notendur geðþjónustu heilbrigðiskerfisins en til þeirra var ekkert leitað.“ Ég vil spyrja hæstv. ráðherra: Hvernig stendur á því að ekkert var leitað til notenda þjónustunnar?

þrátt fyrir að landssamtökin hefðu viljað aðra samsetningu á þeim hópi sem skrifaði frumvarpið

lífi og það er afar mikilvægt. Ég treysti því að Geðhjálp komi athugasemdum sínum og ábendingum á framfæri við þinglega meðferð málsins

og starfsfólk heilbrigðisstofnana, það er haft samráð við dómsmálaráðuneytið og félagsmálaráðuneytið en ekki Landssamtökin Geðhjálp sem málið varðar mest — og þá væntanlega fulltrúa þeirra. Vissulega geta landssamtökin verið samþykk einhverju sem kemur fram í frumvarpinu. Skjóta þarf lagastoð undir það sem þar kemur fram. það koma líka fram ýmsar athugasemdir við frumvarpið í umsögninni sem ekki var tekið tillit til í ráðuneytinu. Ég velti fyrir mér, talandi um þetta samráð nú hefur hæstv. ráðherra reynslu af þingstörfum: Ef ráðuneytið telur ekki ástæðu til að bregðast við ábendingum notenda varðandi það sem er að finna í frumvarpinu þá von á því að fulltrúar flokks hennar og fulltrúar meiri hlutans fari gegn því sem ráðherra setur fram hér, gegn umsögnum og ábendingum notenda þjónustunnar

Hvers vegna er ekki leitað fyrst til slíkrar þekkingar þegar gerðar eru breytingar á lögum eins og þessum?

En ég vil geta þess að við vinnslu frumvarpsins var rætt við formann Geðhjálpar og drög að frumvarpi voru send samtökunum áður en málið var sent í samráðsgátt.

fram frá nefnd Evrópuráðsins um varnir gegn pyndingum sem og frá umboðsmanni Alþingis við OPCAT-eftirlit, en umboðsmaður Alþingis tók við því eftirliti og skilaði skýrslu 2018.

athafna gagnvart frelsissviptum einstaklingum í geðheilbrigðiskerfinu, á geðheilbrigðisstofnunum, og þegar þær athafnir fælu í sér þvinganir, valdbeitingu og inngrip í friðhelgi einkalífs þeirra

lögræðislög, hegningarlög, lög um réttindi fatlaðra, lög um réttindi sjúklinga, barnaverndarlög, allt eru það lög sem þarf að skoða samhliða. En við hljótum þó alltaf að horfa fyrst og fremst á hvernig koma megi í veg fyrir nauðung eða þvingun. Tilgangurinn með þessu frumvarpi er jákvæður að því leyti að við verðum að hafa skýra lagastoð og hafa heimildina skýra fyrir þá sem þurfa að beita nauðung eða þvingun en ekki síður að hafa rammann algerlega skýran fyrir þann starfsmann sem þessu beitir eða þarf að beita.

Núverandi ástand, þar sem ákvörðun um inngrip er tekin af starfsfólki geðheilbrigðisstofnana án skýrra lagaheimilda, er óásættanlegt. Það kom skýrt fram í umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar þegar frumvarpið fór inn í samráðsgátt en bæði Landssamtökin Geðhjálp og Landssamtökin Þroskahjálp hafa áhyggjur af því að þær heimildir sem verið er að veita í þessu frumvarpi séu mögulega of óskýrar.

Ákvörðun yfirlæknis eða vakthafandi sérfræðilæknis, um nauðung eða fjarvöktun samkvæmt 1. mgr., þarf að vera í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að sjúklingur valdi sér eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu eignatjóni. á einnig við fyrirbyggjandi aðgerðir sem ætlað er að forða því að aðstæður komi upp sem leitt geta til líkamstjóns eða stórfellds eignatjóns. Þá segir í 2. tölulið að þetta þurfi líka að vera í þeim tilgangi að uppfylla grunnþarfir sjúklings, svo sem varðandi næringu, heilsu og hreinlæti.

að sérfræðingur geti nánast — og nú er ég ekki að ætla sérfræðingum neitt illt heldur eingöngu að

Þetta er eitthvað sem við munum þurfa að skoða í nefndinni. Þegar umboðsmaður Alþingis fór í heimsókn á þrjár lokaðar deildir kom fram í skýrslunni frá 2018 að mannréttindi notenda væru brotin þar nær daglega.

oft sé farið í aðgerðir sem eru ekki algjörlega nauðsynlegar til varnar lífi og heilsu sjúklingsins og þeirra sem þar eru nærri.

því að hvergi er rætt um þá hugmyndafræði sem nauðsynleg er í þessum málaflokki. Hvernig viljum við haga þessum málum? Hvernig viljum við haga geðheilbrigðismálum á Íslandi? Í gær mælti ég fyrir þingsályktunartillögu þingflokks Samfylkingarinnar um að farið verði í byggingu nýs geðsjúkrahúss á Íslandi. Hvers vegna? Jú, því að það er orðið algjörlega tímabært. Geðheilbrigðisþjónusta innan Landspítala fer fram í úr sér gengnu húsnæði við Hringbraut, sem og við Klepp.

að geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi hefur verið olnbogabarn frá fyrstu tíð. Ég ætla ekki að tala um að þarna séu geymdir einstaklingar sem kerfið skilur eftir en ekki er hægt að horfa fram hjá því

Slíkt hefur ekki komist á dagskrá í geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi. Þess vegna hefur sjúklingur ekki val um

þeirra sem eiga við geðrænar áskoranir að stríða og ég held að árið 2021 verði heilbrigðisyfirvöld að taka á þessu. Það þarf einnig að ræða að upp verði tekin fortakslaus skráning þvingana, að í hvert einasta skipti sem undanþáguákvæði er beitt sé það skráð með fullnægjandi hætti og þeirri skráningu skilað einhvers staðar inn þannig að eftirlit sé með deildum. Þær sögur sem berast berast m.a. okkur í velferðarnefnd frá fólki sem sætt hefur þvingunum, þær sögur sem berast út í samfélagið þegar fréttir koma upp á yfirborðið eins og af ástandinu í Arnarholti

að það verður að vera einhvers konar stíft eftirlit með því í hvert einasta skipti sem undanþáguákvæði er beitt þannig að ef þvingun eða nauðung er beitt þá verði það skráð og alltaf fylgst með því.

að hótanir um nauðung séu í raun nauðung sem slík, af því að einstaklingurinn er frelsissviptur. Hann er inni á lokaðri deild

þannig að það er í raun nauðung í sjálfu sér. Ég verð að segja að ég hlakka til að vinna þetta frumvarp. Ég hlakka til að kalla eftir umsögnum. Ég hlakka til að fá til okkar fulltrúa notenda þjónustunnar af því að ég held að held að sú vinna kunni líka að gagnast okkur varðandi það verkefni sem nefndin er með á borðinu hjá sér núna, sem er að taka ákvörðun um hvernig á að framkvæma rannsókn á aðbúnaði og aðstæðum fullorðinna einstaklinga sem hafa verið að glíma við fötlun eða geðrænar áskoranir á undanförnum árum á Íslandi.

þær aðgerðir sem er beitt í dag og ég held að það færi vel á því á Íslandi árið 2021 að fara í markvissa heildræna stefnumótunarvinnu um það og vinnu varðandi hugmyndafræði um þjónustu við þá sem glíma við geðrænar áskoranir.

og ekki síst fyrir að flytja þetta mál. Þetta er viðkvæmt mál en engu að síður afar mikilvægt og mikilsvert að við séum að stíga að stíga það skref að reyna að forma löggjöf í kringum þennan erfiða og eiginlega alltaf mjög þunga þátt í heilbrigðisþjónustu.

með hegðun einstaklings eða gerðum eða einhverju þess háttar. Það er svo sannarlega annað en t.d. fjarvöktun þar sem er fylgst með lífsmörkum eða einhverju slíku, sem er náttúrlega gert á hverjum degi og ég efast um að nokkur geri miklar athugasemdir við.

Ef við ætlum að hafa heimild sem getur varað í allt að sex mánuði í senn þá þurfa að vera skilmerki á því hversu oft á því tímabili þurfi að endurskoða ákvörðunina eða með hvaða millibili. Mér finnst að

á einhverjum stöðum í frumvarpinu reglugerðarheimildir og vel má vera að þær nái ágætlega utan um þessi atriði eða að hægt sé að ná utan um þau með reglugerðarheimildum. En vegna þess hvað þetta er viðkvæmt

En ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri, herra forseti. Þetta er afar mikilvægt frumvarp og ég ætla ekki að segja að það verði skemmtilegt að vinna það en það er áskorun að taka þátt í svona krefjandi verkefni.

tilvik, er fortakslaus. Hér hafa aðeins verið nefnd sjónarmið sem lúta að endurskoðun lögræðislaga. Það er auðvitað stórt mál og ég held að við vildum öll að sú vinna væri komin lengra, einmitt í ljósi þess að hún varðar svo stór og mikilvæg svið í

Vegna þess að hér var kallað eftir stefnumótun og stefnumörkun í geðheilbrigðismálum vil ég nefna að ég naut þess þegar ég tók sæti sem heilbrigðisráðherra að þingið hafði samþykkt þingsályktun um áætlun um geðheilbrigðismál og uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustu.

með þessu úrræði, 2.600 manns sem þurftu að leita úrræða annars staðar áður. Með þessum aðferðum erum við vonandi að sinna þeim sem búa við geðheilsuvanda

út frá meginreglunni um að við viljum að rétt þjónusta sé veitt á réttum stað, að fólk búi ekki við að fá ekki þjónustu fyrr en það er komið í djúpan og flókinn vanda. vanda. Eftir að hafa verið í embætti í nálægt fjögur ár tel ég að við þurfum að halda áfram að sækja fram í geðheilbrigðismálum. Við höfum tekið mjög mörg stór skref á þessu kjörtímabili. Eitt af því er þarfagreining að því er varðar

með því að taka ákvörðun um eina tiltekna byggingu. Við þurfum að taka ákvörðun um næstu skref í uppbyggingu Landspítala við Hringbraut á Landspítalalóð og þar með talið öfluga göngudeildarþjónustu sem er samþætt göngudeildarþjónusta, bæði fyrir geðheilbrigðisþjónustu og aðra heilbrigðisþjónustu. Þetta verður að haldast í hendur við aðra stefnumótun.

vænti ég þess að öll velferðarnefnd og allt þingið sé þannig innstillt gagnvart málinu að við séum fyrst og fremst að reyna að ná vel utan um það vegna þess hversu viðkvæmt það er og að við viljum vanda til verka. Hér er um að ræða viðfangsefni sem ætti að vera hafið yfir pólitískar skotgrafir,

hætti.“ Við getum þá um leið komið í veg fyrir að slíkt endurtaki sig, að slík uppsöfnun á óbirtum reglum og gerðum frá alþjóðasamningum okkar

Stjórnartíðindi hafa það lögbundna verkefni að birta opinberlega lög, reglugerðir og alþjóðasamninga. Óbirt fyrirmæli binda stjórnvöld frá gildistöku þeirra en til þess að þeim megi beita gagnvart borgurunum verður fyrst að birta þau í Stjórnartíðindum, sbr. 8. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005. Það er því afar mikilvægt að birting laga, reglugerða og alþjóðasamninga fari fram reglulega og á traustum grundvelli. Því miður er það svo að birting alþjóðasamninga hefur ekki gengið nógu vel. Í álitsgerð Páls Hreinssonar um valdheimildir sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra til opinberra sóttvarnaráðstafana kom fram að alþjóðaheilbrigðisreglugerðin hefði ekki verið birt í C-deild Stjórnartíðinda.

Þegar stjórnvöld grípa til mikilvægra aðgerða sem fela í sér inngrip í líf borgaranna, eins og landamæraskimun, er það grafalvarlegt mál að þær séu að hluta til byggðar á fyrirmælum í óbirtum alþjóðasamningum. Nú er loksins búið að birta alþjóðaheilbrigðisreglugerðina í C-deild Stjórnartíðinda. Sú birting fór fram aðeins nokkrum dögum eftir að tillaga þessi var skráð á þingmálaskrá.

aðeins rúmum 13 árum eftir gildistöku hennar sem er náttúrlega kaldhæðni, virðulegi forseti. Alþjóðaheilbrigðisreglugerðin er langt frá því að vera einsdæmi, en Ísland er aðili að yfir 300 alþjóðasamningum sem ekki hafa verið birtir í C-deild Stjórnartíðinda. Kerfislegur vandi Kerfislegur vandi virðist því vera fyrir hendi við birtingu alþjóðasamninga. Bjarni Már Magnússon, prófessor við Háskólann í Reykjavík, hefur tekið sterkt til orða og sagt ástandið vera hneyksli.

og ein vegna breytingar á Montreal-bókuninni um efni sem veldur minnkun ósonlagsins. Eflaust hefur brýn nauðsyn búið að baki því að Brexit-samningarnir tveir voru birtir svo skömmu eftir gildistöku. Samningur um vöruviðskipti í kjölfar Brexit var auglýstur 21 degi eftir samþykki Íslands og samkomulag í formi bréfaskipta milli ESB, Bretlands og Íslands var auglýst samdægurs. Athyglisvert er að breyting á Montreal-bókuninni hafi verið birt svo skjótt, mánuði eftir samþykkt, enda hefur varla legið á því að birta breytinguna þar sem gildistaka hennar er ekki fyrr en 25. apríl næstkomandi. Vonandi er þetta fyrsta dæmið um breytt verklag til framtíðar og þá er það vel. Engu að síður bólar enn ekkert á þeirri holskeflu af óbirtum samningum sem hafa safnast upp síðastliðna áratugi. Birting alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar virðist hafa fengið forgang hvað það varðar. Stjórnvöld hafa gefið þær skýringar að birting samninga sé kostnaðarsöm og því hafi ekki verið tækt að birta þá alla. Þetta vekur furðu í ljósi þess að þegar er búið að vinna stóran hluta vinnunnar, þ.e. að þýða samningana. Þeir liggja sem sagt bara einhvers staðar ofan í skúffu og bíða þess að verða birtir. Eflaust felst einhver kostnaður í vinnu við að yfirfara þegar þýdda alþjóðasamninga og birta þá á rafrænum vef Stjórnartíðinda en kostnaðurinn er varla svo mikill að það eigi að koma í veg fyrir birtingu. Ekki kemur slík vinna í veg fyrir birtingu laga og reglugerða. Ef stjórnvöld geta ekki sinnt lögbundnum skyldum sínum vegna fjárskorts ber þeim að leita lausnar til að ráða bót á vandanum. Ef skortur er á fjárheimildum ber ráðherra að leggja til auknar fjárveitingar til málaflokksins. Stjórnvöld hafa ekki sýnt frumkvæði í að ráða bót á þessum vanda og því er nauðsynlegt að Alþingi grípi í taumana og feli þeim að forgangsraða upp á nýtt og grípa til aðgerða tafarlaust til að tryggja að birting alþjóðasamninga fari fram með reglulegum hætti líkt og lög boða. Lagt er til að ríkisstjórninni verði falið að grípa til aðgerða sem tryggi að þeir alþjóðasamningar sem ekki hafa verið birtir í C-deild Stjórnartíðinda verði birtir fyrir lok apríl apríl 2021. Það tímamark ætti að gefa ríkisstjórninni nægt svigrúm til að tryggja að fjárheimildir komi til. Þá er jafnframt lagt til að fela ríkisstjórninni að endurskipuleggja starfsemi Stjórnartíðinda svo að tryggt verði að birting alþjóðasamninga gangi hnökralaust fyrir sig í framtíðinni. Með leyfi forseta ætla ég að vísa í pistil sem birtist í Kjarnanum og var ritaður af dr. Bjarna Má Magnússyni 9. febrúar sl. þar sem hann segir að jafnvel þó að ákveðið hafi verið að ráðast í átak við birtingu alþjóðasamninga

skapist hér ákveðið vandamál þar sem verið sé að færa þá skyldu að birta þjóðréttarsamninga úr almennum lögum yfir í stjórnarskrá en stjórnarskráin er rétthærri almennum lögum eins og við öll vitum. Núgildandi stjórnarskrá kveður einungis á um að birta skuli lög eins og áður. Björg Thorarensen hæstaréttardómari hefur í fræðiskrifum sínum að farist birting fyrir á lögum vegna ásetnings ráðherra, stórkostlegs hirðuleysis hans eða ef óhæfilegur dráttur verður á birtingu laga af sömu orsökum geti það varðað viðkomandi ráðherra ábyrgð samkvæmt ákvæðum laga um ráðherraábyrgð.

þar sem stjórnkerfið sé meðvitað um þessa vanrækslu. Er þá hægt að bíða í nokkur ár með birtingu án þess að ráðherrar sæti ábyrgð, sérstaklega í ljósi þess að tæknilega er hægt að birta umrædda samninga fljótt og örugglega?

eins válegt og raun ber vitni hvað lýtur að birtingu þjóðréttarlegra skuldbindinga okkar í C-deild Stjórnartíðinda ef ekki hefði komið til þessa hörmulega Covid-faraldurs og við hefðum ekki fengið þessa góðu skýrslu frá dr. Páli Hreinssyni.

Þau geta ekki beitt einhverjum reglum og lögum á okkur sem hafa ekki verið skráð og sem borgarinn getur ekki kynnt sér. Það er bara ekki hægt og það eru engin lög sem leyfa það.

að hún virði a.m.k. hugtakið réttarríki og geri það með því að birta fyrir borgarana þær þjóðréttarlegu skuldbindingar sem þegar er búið að þýða og liggja ofan í skúffu og bíða bara eftir því að verkið verði unnið.

Þetta er ekki mikil krafa og er tæknilega þokkalega auðvelt. Það er örugglega töluverð vinna að gangsetja þetta en ég held að það sé alveg ástæða til þess að koma svona ferli á.

Tillagan er að mestu óbreytt frá fyrstu framlagningu en greinargerðin hefur verið lítillega uppfærð og fylgiskjali með áskorun frá UNPA Campaign hefur verið bætt við. Ég

í beinna samhengi við íbúana á hverjum stað. Nákvæmlega hvað þetta myndi fela í sér er ágætisviðfangsefni. Til er ágæt bók sem heitir, ef mig misminnir ekki, A World Parliament eða Heimsþing eftir Andreas Bummel. Sú bók fer nokkuð vel yfir helstu álitaefni og ástæður fyrir því að þetta sé yfir höfuð eitthvað sem er þess virði að skoða. Þá gæti einhver spurt: Af hverju ætti land eins og Ísland eða Alþingi Íslands að skipta sér af svona hugmyndum? Jú, svarið er nokkurn veginn það að

töluvert margir þingmenn úti um allan heim stutt við hana, m.a. þó nokkuð margir núverandi og fyrrverandi alþingismenn. Fjöldinn allur af frjálsum félagasamtökum og alveg ótrúlega margir aðilar af ýmsu tagi hafa stutt þetta en það vantar að þjóðþingin sjái gildið sem svona þing myndi hafa og sýni svolítinn áhuga, kannski ekki síst í kjölfar Covid og með hliðsjón af vaxandi alþjóðlegum vandamálum í lífríki jarðar,

og við þurfum að efla samtakamátt okkar og efla lýðræðislega getu okkar til að leysa úr stórum vandamálum sem ná yfir alla heimsbyggðina.

eins og hefur því miður oft verið tilfellið. Þó svo að það hafi virkað hingað til held ég að ekki myndi saka að hafa örlítið alþjóðlegt aðhald í lýðræðislegu kerfi til að við gætum alla vega aukið líkurnar á því að niðurstaðan yrði góð.

Heimilt verði að ráðstafa jörð til lögerfingja með hagkvæmum hætti og án þess að slík ráðstöfun myndi stofn til greiðslu erfðafjárskatts eða íþyngjandi skuldir viðtakanda jarðarinnar til annarra lögerfingja.“

vegna meðfæddra tengsla við arfleifð, land og lífsstíl eru ættliðaskipti mun algengari í landbúnaði en öðrum rekstri. Með þingsályktunartillögunni er lagt til að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra verði gert að undirbúa og leggja fram frumvarp þess efnis að jarðeigendum verði heimilt með einföldum hætti að ráðstafa jörð sinni milli ættliða. Markmið tillögunnar er að treysta búrekstur í landinu og að gera ábúendum jarða auðveldara að ráðstafa jörð innan ættar. Til þess að tryggja nýliðun í landbúnaði er mikilvægt að ungir bændur eigi þess kost að eignast jörð eldri kynslóða án þess að stofna til þungrar skuldabyrði. Oft er það vilji þeirra sem eignast jörðina að henni verði ráðstafað innan fjölskyldunnar og jafnvel til tiltekins ættingja sem hyggst halda áfram búskap á henni. Það getur hins vegar verið verulegum vandkvæðum bundið að ráðstafa slíkum jörðum til yngri kynslóða án þess að slíkt stofni til íþyngjandi skulda fyrir viðkomandi. Verðmæti bújarða hefur í mörgum tilvikum aukist verulega vegna uppbyggingar á þeim undanfarin ár og því getur reynst erfitt fyrir næstu kynslóðir að kaupa þær af foreldrum eða meðerfingjum. Vegna þessa hafa margir þurft að búa við þunga skuldabyrði vegna kaupanna eða þurft að hverfa frá jörðunum og búskapur á þeim lagst niður. Sé það vilji jarðeiganda að ráðstafa jörðinni með gjafagerningi eða fyrirframgreiðslu upp í arf er slík ráðstöfun skattskyld samkvæmt lögum um tekjuskatt eða lögum um erfðafjárskatt. Ef jörðin er seld undir markaðsvirði til þess að tryggja áframhaldandi búrekstur hefur Skatturinn einnig litið svo á að um skattskylda gjöf sé að ræða. Þegar verðmæti jarðarinnar er töluvert getur það verið afar íþyngjandi fyrir viðtakanda að fjármagna kaup á jörðinni á markaðsvirði eða standa straum af þeim opinberu gjöldum sem leggjast á framangreinda gerninga. Þessar hindranir skapa óneitanlega hvata til þess að jarðir séu seldar hæstbjóðanda á almennum markaði. Í greinargerð með frumvarpi til laga um ættaróðal og erfðaábúð frá árinu 1943 segir að markmið laganna sé að draga úr þeirri skuldabyrði sem fylgir því að ungir bændur kaupi jarðir af foreldrum sínum eða meðerfingjum. Sú skuldabyrði olli því að kaupendur gátu oft litlu áorkað til umbóta á jörðum sínum. Eftir brottfall ákvæða um heimild til stofnunar nýrra ættaróðala úr jarðarlögum er staðan alls ekki ólík. Því er tilefni til þess að farið verði í heildræna endurskoðun á því hvernig haga megi ættliðaskiptum á bújörðum til framtíðar þannig að nýliðun verði sem allra mest og að ungir bændur geti tekið við búum af eldri kynslóðum án þess að þurfa að taka á sig óviðráðanlega skuldabyrði. Herra forseti. Ríkisvaldið á ekki að leggja stein í götu eldri kynslóða þegar kemur að ættliðaskiptum á bújörðum, kynslóða sem hafa unnið hörðum höndum að því að auka virði búrekstursins. Hann er þeirra eign og það er þeirra að ráðstafa honum eins og þau álíta best. Þessi tillaga er mikilvægur liður í því að treysta búrekstur í landinu og gera ábúendum jarða auðveldara að ráðstafa jörð innan ættar.

Herra forseti. Dr. Edith Eger mun fagna 93 ára afmæli sínu í næstu viku. Dr. Edith Eger er Bandaríkjakona sem hefur sagt sögu sína í bandarískum fjölmiðlum að undanförnu. Hún er af ungverskum ættum og komst lifandi úr dauðabúðum nasista í Auschwitz í herteknu Suður-Póllandi.

en innrás þeirra í Pólland árið 1939 markaði upphaf seinni heimsstyrjaldarinnar sem stóð til ársins 1945. Á þessum tíma stóðu nasistar fyrir skipulögðum fjöldamorðum á evrópskum gyðingum það að markmiði að útrýma þeim, en hugtakið helförin hefur verið notað til að lýsa þeim atburðum. Um 6 milljónir gyðinga í Evrópu létust í helförinni og flestir þeirra í útrýmingarbúðum sem settar voru upp í Póllandi, en þær voru Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor og Treblinka. Að auki létust margir í þeim fjölmörgu þrælkunar- og fangabúðum sem nasistar stóðu fyrir. Einnig má hér nefna aðra hópa sem ofsóttir voru og myrtir af nasistum, til að mynda stríðsfangar, fatlaðir, Rómafólk, samkynhneigðir, pólitískir fangar og vottar Jehóva.

Herra forseti. Óvefengjanlegar heimildir eru fyrir þessu þjóðarmorði og má í þeim efnum meðal annars vísa til skjalfestra frásagna þeirra sem lifðu hörmungarnar af og upplýsinga frá öðrum samtímamönnum. Jafnframt eru mannvirki frá þessum tíma og leifar af þeim sem og önnur haldbær gögn sem leiða í ljós staðreyndina um helförina. Tjáningarfrelsið er eitt af grundvallarmannréttindum og er varið í 73. gr. stjórnarskrárinnar. Þar segir í 1. mgr. að allir séu frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. Í 2. mgr. kemur síðan fram að hver maður eigi rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast skuli hann þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög Í 3. mgr. segir síðan að tjáningarfrelsi megi aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. Þegar til álita kemur að banna tjáningu þarf að vega það með hliðsjón af þessum skilyrðum stjórnarskrárinnar fyrir því að takmarka tjáningarfrelsið.

Í öðru lagi verður hún að stefna að einhverju þeirra markmiða sem talin eru upp í ákvæðinu. Í þriðja lagi verður takmörkunin að vera nauðsynleg og samrýmast lýðræðishefðum. Samrýmast lýðræðishefðum.

Með þessu er fullnægt lagaáskilnaði 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar til að takmarka tjáningarfrelsið. Þess ber að geta að takmörkunin er bundin við tiltekna tjáningu sem nánar er lýst í refsiákvæðinu og því er ekki um of almenna takmörkun að ræða þannig að í bága fari við stjórnarskrá Íslands.

Þetta tekur til æru og minningar þeirra sem létust í helförinni en frumvarpinu er ætlað að koma í veg fyrir að gróflega sé brotið gegn æru og mannorði þeirra sem urðu fyrir þessum glæpum. Eru þá einnig hafðir í huga hagsmunir þeirra sem tilheyra þeim hópum sem ofsóttir voru af nasistum. Loks er fullnægt því skilyrði fyrir takmörkun tjáningarfrelsis að hún sé nauðsynleg og samræmist lýðræðishefðum. Takmörkunin felur í sér bann við því að afneita opinberlega einna verstu glæpum sem framdir hafa verið gegn mannkyni.

Þótt ekki hafi svo einhverju nemi reynt á tjáningu af því tagi sem frumvarpinu er stefnt gegn er mikilvægt að vera á varðbergi og fyrirbyggja hana eftir því sem unnt er. Ég vil í því samhengi nefna

þar sem helförinni var afneitað, þar sem boðskap nýnasista var haldið á lofti — á Lækjartorgi hér á Íslandi í september 2019. Af því tilefni tók fjölmiðillinn Stundin viðtal við íslenskan mann

Nýjasta ársskýrsla nefndarinnar er frá árinu 2019. Þar kemur fram að glæpum byggðum á gyðingaandúð, múslimahatri, kynþáttafordómum og kynþáttahatri, sem og öðrum glæpum gegn öðrum trúarhópum,

Frumvarpið, sem ég legg hér fram með stuðningi alls þingflokks Samfylkingarinnar ásamt stuðningi

Það er m.a. lagt fram vegna þeirra atburða sem áttu sér stað við og inni í bandaríska þinghúsinu á Capitol Hill

en hann var lögfestur hér á landi með lögum nr. 62/1994. Þar segir í 1. mgr. að sérhver maður eigi rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að hafa skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án afskipta stjórnvalda.

í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna eða almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna, mannorði eða réttindum og til þess að koma í veg fyrir uppljóstranir trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla.

að tryggja að reglur hans tækju mið af þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands. Þann 3. október 2019 komst Mannréttindadómstóll Evrópu að þeirri niðurstöðu í dómi í máli Pastörs gegn Þýskalandi að bann við tjáningu gegn helförinni samræmdist mannréttindasáttmála Evrópu. Pastörs, sem var þingmaður í Þýskalandi, dró í efa tilvist helfararinnar í ræðu sem hann flutti árið 2010. Pastörs var dæmdur í átta mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa brotið gegn þýskum hegningarlögum með tjáningu sinni. Mannréttindadómstóll Evrópu taldi fullyrðingar hans fela í sér vanvirðingu gagnvart fórnarlömbum helfararinnar. Í dóminum kom meðal annars fram að Pastörs hefði viljandi haft í frammi ósannindi til að varpa rýrð á gyðinga og þær ofsóknir sem þeir urðu fyrir í seinni heimsstyrjöldinni. Jafnframt taldi Mannréttindadómstóllinn að með sakfellingunni hefðu viðbrögð þýskra yfirvalda verið í samræmi við meðalhóf og ekki farið í bága við áskilnað um að þau væru nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi.

M'Bala M'Bala gegn Frakklandi, og í ákvörðun frá 8. janúar 2019 í máli Williamson gegn Þýskalandi, komist að þeirri niðurstöðu að kæra þeirra til dómstólsins í Strassborg væri ótæk til meðferðar, en þær komu til vegna dóma sem aðilar hlutu fyrir að móðga gyðinga sem og gróflega gera lítið úr helförinni. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þess konar tjáning nyti ekki verndar mannréttindasáttmála Evrópu.

það eru ekki mikil merki um að við berum virðingu fyrir þeirri sögu, hvort sem er í lagabálkum

Þetta þykir mér og fleirum sérkennilegt.

þar sem hatursorðræða, rangtúlkun og falsfréttir hafa fengið aukið vægi, verðum við líka að bera virðingu fyrir þessari samevrópsku sögu sem við eigum hlut að. Það snýst um að virða

að fjölmörg Evrópuríki hafa gert það refsivert að afneita eða réttlæta helförina, þjóðarmorð eða stríðsglæpi. Finna má slíkt í lögum Austurríkis, Belgíu, Frakklands, Grikklands, Hollands, Ítalíu, Ísraels, Liechtensteins, Litáens, Lúxemborgar, Póllands, Portúgals, Rúmeníu, Rússlands,

á báti eða með einhvers konar sérlög þar sem vegið væri að tjáningarfrelsi borgaranna. Nei, heldur betur ekki. 21 Evrópuríki er með þess konar ákvæði í sínum lögum. Einnig má vísa í það að hjá Evrópusambandinu tók gildi árið 2008 rammaákvörðun um baráttu gegn ákveðnu formi og tjáningu kynþáttafordóma og útlendingahaturs með refsilögum.

opinberlega samþykkja, afneita, eða að gróflega gera lítið úr glæpum sem skilgreindir eru í 6. gr. sáttmála Alþjóðlega herdómstólsins sem fylgir Lundúnasamkomulaginu frá 8. ágúst 1945 og beinist gegn hópi fólks eða einstaklingum innan hóps sem skilgreindur er út frá kynþætti, lit, trúarbrögðum, uppruna eða þjóðerni og háttsemi sé líkleg til að hvetja

að hún er einstök, einstaklega hræðilega hryllilegur atburður. Mig langar aðeins að

Hún sagði í nýlegu viðtali við bandarísku NBC-fréttastofuna, með leyfi forseta: Þeir sögðu mér að ég væri ómennsk, að eina leiðin til að komast út fyrir mig væri sem lík. Það eru sem betur fer margar sögur til af þeim sem lifðu af helförina. Það eru sögur af sigri andans, sigri hins mennska, sigri manngæsku. En því miður fer þeim ört fækkandi sem segja þá sögu beint úr eigin reynsluheimi. Eftirlifendum helfararinnar fer því miður fækkandi og það eru líka þau teikn á lofti að almenn vitund fólks um þessa hryllilegu hörmungaratburði, sem fólust í því að nasistar fangelsuðu og drápu um 6 milljónir gyðinga

Ég bjó mér til heim sem veitti mér nokkra huggun í sál minni. Ég gat ákveðið að það væri ekki ég sem væri fanginn heldur væru það nasistar sem væru fangarnir vegna samvisku sinnar. ég bað í raun fyrir þeim, ekki mér. Ég gat breytt hatri í samúð. Þetta eru falleg orð sem bera vitni um mikla visku. Þau bera vitni um ótrúlega mannúð og manngæsku en þau bera líka vitni um átakanlega reynslu og þroska þess sem lent hefur í hræðilegum atburðum sem okkur ber að halda á lofti og minnast reglulega og koma í veg fyrir að þeim verði afneitað viljandi í þeim tilgangi að kynda undir hatur, ofsóknir og ofstopa.

3. þm. Suðvest. fór hér yfir, bæði vestan hafs og austan. Við sjáum það í Þýskalandi, Ungverjalandi, Bandaríkjunum jafnvel, uppgang afla sem er fullkomlega málefnalegt og rétt að kalla nýfasísk. Það sem átti sér stað 6. janúar á þessu ári við þinghús Bandaríkjanna var valdaránstilraun fasista. Venjulega þegar svona orð eru notuð þá hneykslast fólk vegna þess að þau eru mjög oft notuð sem einhver gífuryrði

Við getum talað um Viktor Orbán og að hann sé stoltur af því að hafa fundið upp hugtakið „illiberal democracy“ sem á íslensku mætti útleggjast sem ófrjálslynt lýðræði, hann er stoltur af því.

Þá tek ég einnig undir það að þetta er ekki bara erlent vandamál. Við getum ekki látið eins og það sé bara útlensk ógn. Í fyrsta lagi hafa útlenskar ógnir tilhneigingu til að verða íslenskar með tímanum. Í öðru lagi

Vegna þess að hv. þm. Rósa Björk Brynjólfsdóttir fór hér yfir ýmis atriði sem hún svaraði sérstaklega þá langar mig að taka sérstaklega fram hvað ég geri ekki ágreining um. Ég geri ekki ágreining um alvarleika uppgangs nýfasismans, fordóma eða valdhyggju almennt. Ég geri ekki ágreining um það að helfararafneitun sé á meðal orðræðu nýfasista og næstum því hvergi annars staðar og að hún sé skaðleg. Þá geri ég ekki heldur ágreining um það að frumvarpið standist ákvæði stjórnarskrár og mannréttindasáttmála Evrópu. Mannfólk er ekki gott í sannleiksleit. Það er að mínu mati stærsta mýtan sem við búum við, að við séum almennt góð í því að gera greinarmun á sönnu og ósönnu, því sem er raunverulegt og því sem er óraunverulegt. Sagan og mannlegt samfélag sýnir mjög skýrt að það er ekki tilfellið og ekkert sýnir það betur en vísindaleg aðferð, þar sem hægt er að beita henni yfir höfuð. Trúarleg og menningarleg sannfæring trompar mjög gjarnan staðreyndaleit og rökfræði og í þessu samhengi trúir fólk, jafnvel stórir hópar af fólki, alveg ótrúlegustu vitleysu. Þá þarf ekkert að tala um einhver dægurmál eins og hin eða þessi trúarbrögð sem við hér inni getum öll talið órökrétt eða röng,

Síðan eru hópar eins og þeir sem eru í Bandaríkjunum og víðar, einnig á Íslandi meðan ég man, sem eru kallaðir QAnon. Það er gróðrarstía þvælu og haturs af stærðargráðu sem ég hef ekki séð í lífinu áður og hef ég þó áhuga á þvælu. Ég hef beinlínis áhuga á því að kynna mér heimskuleg sjónarmið, rökvillur og bull og hef haft það skrýtna áhugamál í mörg ár. Ég þyrfti aðra ræðu til að fara yfir það reyndar. En þetta snýst svo sem ekki um mig. Þá verða 5G-samsæriskenningar vinsælli og vinsælli. Þær eru svo sem ekki það hættulegar enn þá, eftir því sem ég fæ best séð, nema í samhengi við QAnon

það er hafsjór af vitleysu sem ýtir undir útlendingaandúð, fordóma og valdhyggju í gangi, ekki bara þetta. Þetta er dropi í hafið af af þvættingi sem í dag tælir og laðar fólk að nýfasískum hreyfingum með það í hyggju að umbylta lýðræðinu með valdi og koma á fót einræði.

en á Íslandi eru takmarkanir á tjáningarfrelsi, og í Evrópu almennt, gjarnan, ef ekki alltaf, ræddar út frá lagalegu sjónarmiði. Spurningin er hvort það standist stjórnarskrá, sjaldnar hvort hugmyndin um takmörkun á tjáningarfrelsi sé yfir höfuð góð. Þetta eru tvær ólíkar spurningar. Nær takmörkunin á tjáningarfrelsinu þeim markmiðum sem henni er ætlað að ná? Og mun hún hafa hliðaráhrif sem eru neikvæðari en ætlunin er?

Það eru nákvæmlega svona lög sem þeir halda á lofti og segja: Sjáið, hérna er sönnunin fyrir því að okkar nýfasíska, ógeðslega hugmyndafræði er sönn. Með öðrum orðum: Þetta færir þeim vopn í hendur.

Það hefur ekki tekist að kveða niður nýfasismann, jafnvel ekki í Þýskalandi, þrátt fyrir þessi lög. Við skulum ekki líta á svona lög sem einhvern minnisvarða um að okkur sé að ganga vel í baráttunni við nýfasismann. Það er ekki þannig.

Það er ein af hliðarverkununum sem ég óttast að verði. Þetta er kannski ekki dropi en kannski einhverjar ausur, alla vega hluti af hafsjó af þvættingi sem elur á fordómum og hatri og veldur uppgangi nýfasismans.

hvítt fólk sé í útrýmingarhættu í Evrópu og þurfi að taka Evrópu til baka frá vondum útlendingum. Það er ekkert mál fyrir nýfasistana að halda þeirri orðræðu uppi án þess að brjóta lög. Þar kem ég hugsanlega að því sem mér finnst mest misskilið við nálgunina sem við verðum að taka. Það er hægt að ljúga með staðreyndum í röngu samhengi. Það er hægt að afvegaleiða og ljúga og löggjöf lagar það ekki. Það er nauðsynlegt, burt séð frá helfararafneitun, að hinn almenni borgari sé í stakk búinn til að gera þennan greinarmun þegar vitleysan stígur fram. Ef staðan er sú að hinum almenna borgara er í dag ekki treystandi til að lesa bókina sem ég nefndi hér áðan án þess að sannfærast um helfararafneitun, þann fráleita málstað, þá þurfum við að laga það og ég vil benda á að það er óháð þessu frumvarpi. Hvort sem þetta frumvarp verður að lögum eða ekki þá þarf samt að gera það vegna þess að vitleysan er svo mikil, svo yfirþyrmandi.

Mér féllust eiginlega hendur þegar ég fór að sjá þetta vegna þess að mér finnst umræðan um tjáningarfrelsið alltaf vera á kolröngum stað. Þetta snýst ekki um það hvort þetta standist stjórnarskrá eða mannréttindasáttmála Evrópu. Það er ekki spurningin, virðulegi forseti. Hún er grundvallaratriði, hún er botninn á umræðunni. Allt ofan á það snýr að því hvort það er góð hugmynd að takmarka tjáningarfrelsi. Ég held að svo sé ekki. Ég held að það styrki nýfasistana, ég óttast það alla vega, og það vekur alls konar óþægilegar spurningar í kringum önnur voðaverk í heiminum og hvenær við séum komin inn á það að stjórna skoðunum með löggjöf.

Skilaboðin sem við þurfum að senda eru þau að fólk í lýðræðissamfélagi beri þá ábyrgð að geta séð og heyrt heiminn sem við búum í, þar á meðal ofbeldiskvikmyndir, klám, lygar og afvegaleiðingar, án þess að breytast í fasista. Það er grunnkrafan sem við verðum að setja lýðræðisfyrirkomulaginu sjálfu. Það gengur út frá þessu sem vísu og ef þetta er ekki tilfellið er lýðræðið veikt. Að því sögðu vil ég ítreka á lokasekúndunum að vandinn sem á að leysa með þessu frumvarpi er yfirþyrmandi og raunverulegur. Við eigum að taka hann alvarlega verður of seint. En við þurfum að gæta að því hvaða aðferðum við beitum því að það er ekki hugurinn sem gildir.

það gangi ekkert upp að koma einhverjum böndum á það. Mig langar aðeins til að benda á það að helförin er ekki bara hafsjór af vitleysu. Helförin er voðaatburður, einn hryllilegasti atburður í sögu Evrópu, ekkert einn hryllilegasti, hann er hryllilegasti atburður í sögu Evrópu, þannig að það er engin vitleysa sem átti sér stað í helförinni. Þetta er raunverulegur atburður sem átti sér stað þar sem 6 milljónir manna voru drepin með köldu blóði vegna þess að þau tilheyrðu ákveðnum trúarhópum.

netinu, eins og hann vitnaði til, heldur raunverulega atburði þar sem fólk var drepið, safnað saman og myrt í gasklefum, hvort það sé ekki aðeins öðruvísi en einhverjar samsæriskenningar sem ganga um netið.

Ég veit það ekki, virðulegi forseti. Ég skil ekki hvort og þá hvaða lína eigi að vera þarna eða hvar hún eigi að vera. Ég er ekki sammála því að þessi aðferð sé í eðli sínu góð hugmynd. Ég skil alveg tilganginn, markmiðið er gott.

Herra forseti. Það er ágætt að við séum nokkuð sammála um tilganginn. En mig langar til að beina annarri spurningu til hv. þingmanns af því að hann hann talar um að honum finnist ekki rétt að leggja refsingar við ákveðinni tjáningu. Samt erum við með í

AFD-stjórnmálaflokksins í Þýskalandi, en fregnir bárust frá Þýskalandi í dag að þýskar leyniþjónustustofnanir eru að fylgjast með félögum í AFD þar sem aðgerðir þeirra kunni að vera ógnun við lýðræðið. Það þýðir að símar þeirra kunna að vera hleraðir og fylgst er með pólitískum afskiptum þeirra á netinu, þannig að í fyrsta skipti frá síðari heimsstyrjöldinni er þýskur stjórnmálaflokkur settur undir eftirlit leyniþjónustunnar þar í landi. Telur þá hv. þingmaður þessar

Sömuleiðis tel ég nýfasismann vera í eðli sínu það valdbeitingarsinnaðan að mjög takmarkað rými sé fyrir einhverjar upplýstar umræður við nýfasista. Þeir eru almennt komnir fram yfir þann punkt. Það er hins vegar fólkið sem gæti laðast að þeim sem er hægt að forða frá þeim áður en það er

Mér hefur fundist áhugavert að fylgjast með þeirri umræðu sem hefur skapast í samfélaginu í kjölfar framlagningar þessa máls. Ég hef allan skilning á efasemdum og gagnrýni. Það þarf alltaf

Ákveðin grundvallaratriði í þessari umræðu hafa einfaldlega verið röng, svo sem að hér sé verið að banna tilteknar skoðanir. Hér er verið að banna tiltekna tjáningu, ekki skoðun. Þetta heyrir maður mikið í hinni almennu opinberu umræðu. Af opinberri umræðu mætti líka ætla að hér sé það að gerast í fyrsta sinn að fram sé lagt mál sem takmarkar tjáningu að einhverju leyti í orði eða riti, með orðum, myndum eða með öðrum hætti. Það er vitaskuld ekki svo. Hér vorum við fyrir nokkrum vikum að samþykkja lagasetningu um stafrænt kynferðislegt ofbeldi. Það er tjáning.

Nágrannarnir geta kvartað vegna þess að þeir kunna ekki að meta hávaðann. Er það vegna þess að við séum að banna ástina, að leggja bann við tjáningunni? Nei, þetta er gert vegna þess að tjáning þessarar fallegu skoðunar raskar hagsmunum annarra. Vitaskuld er ekki lögð refsing við þessu þannig að ekki er um sambærileg dæmi að ræða, svo að ég rammi það rækilega inn. Ég er einfaldlega að reyna að sýna fram á það að þetta gerist daglega, við sem samfélag höfum skoðun á því með hvaða hætti má tjá ákveðnar skoðanir, allt frá því að gera smávægilegar athugasemdir yfir í það að í alvarlegustu tilvikum erum við sem samfélag með lög sem leggja refsingu við tiltekinni tjáningu skoðunar. Mega fyrirtæki Mega fyrirtæki segja það sem þeim sýnist um samkeppnisaðila í auglýsingum? Nei, við erum með löggjöf sem bannar það. Ég er hér komin til að reyna að halda uppi þeim málstað að þetta gerum við dagsdaglega. Dæmin eru víða. Það er þannig, ef við förum aftur inn í refsipólitíkina og sleppum þessum litlu dæmum, að mannréttindin og hin heilögu mannréttindi manneskjunnar eru fleiri en tjáningin og í eðlilegu samhengi spila þessar reglur alltaf saman. Meginreglan er sú að frelsið, sem er okkur öllum mikilvægt og er okkur öllum grundvallarréttur og er okkur öllum heilagur réttur, gengur samt aldrei lengra en svo að við drögum línuna við það að skerða rétt annarrar manneskju. manneskju. Við takmörkum og við bönnum tegund tjáningar í alls konar samhengi. Stundum eru viðbrögðin lítil vegna þess að málið er lítið. Við veitum tiltal og svo liggur línan allt yfir í það að við erum komin í refsipólitík vegna þess að tjáningin er orðin svo alvarleg, svo hættuleg og kannski orðin svo ítrekuð að hún gengur gegn grundvallarréttindum annars fólks og jafnvel samfélagsins alls. Þá beitum við refsilöggjöfinni. tjáningu sem er svo hættuleg einstaklingum og samfélaginu öllu að við teljum ekki bara gagnlegt heldur nauðsynlegt að draga þá línu. Þá er komið að efni þessa frumvarps.

Viðfangsefnið er hvernig á að eiga við tjáningu sem er hættuleg. Evrópa hefur sannarlega reynslu af því að það er verkefni sem við ættum að vera með hugann við. Ég get alveg tekið undir þau sjónarmið að það sé ekki augljóst að lagasetning sé verkfæri til þess. Það er ekki augljóst, en það er heldur ekki fráleitt. Ef við skoðum þá lagasetningu sem við erum með í dag erum við með í íslenskum hegningarlögum ákvæði sem bannar hatursorðræðu, í mínum huga klárlega og skýrlega algjört systurákvæði þessa ákvæðis, sama hugmynd býr að baki. Ég myndi vilja ganga svo langt að

Viljum við hatursorðræðuákvæðið burt? Það er ákvæði sem bannar tjáningu ógeðfelldrar skoðunar, ákvæði nr. 233

að í samhengi við þetta mál þurfi menn að útskýra eða fara yfir það hvers vegna við erum með ákvæði sem orðar það svo að það sé orðið refsivert að hæðast að manneskju. Við erum ekki að refsivæða vonda brandara eða lélegar skoðanir. Þetta er gert til að taka á vandamáli sem við vitum og viðurkennum flest að er stórt samfélagslegt mein, rasismi og öll þessi pólitíska

ekkert léttmeti. Hér er komið ákvæði sem kerfið notast við til að taka á ofbeldi í nánum samböndum og orðalagið er með þessum hætti til að geta náð utan um þær víddir sem andlegt ofbeldi getur leynst í. í. Tjáningarfrelsið er nefnilega ekki þannig að það geti gengið grimmdarlega á rétt annarra. Það er alls ekki þannig. Önnur rök sem heyrast: Mun þetta lagaákvæði stöðva vandamálið?

Lögin eru til þess að taka á brotum. Þau geta aldrei komið í veg fyrir þau. Ég ætla ekki að eyða miklu púðri í röksemdafærsluna, sem mér finnst ég ekki greina hér en heyrist í opinberri umræðu, um að við þurfum þetta ekki.

Aðrar röksemdir sem við heyrum úr frelsisáttinni, sem ég hef mikinn skilning á og samúð með, eru: Ætlum við virkilega að fara að setja upp lista yfir þau ummæli sem má viðhafa og ekki? Þá myndi ég segja: Hvað er XXV. kafli hegningarlaga annað en rammi og umgjörð þar sem verið er að verja friðhelgi einkalífs? Það mætti kalla lista en við erum að draga línu og höfum gert það áður. Lögin ramma inn einhver viðmið, tilgreina mörkin og önnur lagaákvæði í allri okkar refsilöggjöf búa ekki við það að hægt sé að segja sem svo: Við bönnum morð og með því munu þau ekki henda. Mikið væri nú gott ef löggjafinn væri þess umkominn að geta komið í veg fyrir glæpina.

Það finnst mér vera sjónarmið en mér finnst ég ekki hafa forsendur til að meta það. Ég myndi þó segja að ég fellst ekki endilega á að það eigi frekar við um þessi brot en önnur að löggjöfin ein og sér muni ýfa upp eitthvað sem er ekki þá þegar vandamál.

án þess að nægar ástæður séu fyrir hendi — allt eru það punktar sem geta virkað mjög smávægilegir þegar þeir eru ekki settir í samhengi — yfir í það að við erum að tala um hótanir sem er morgunljóst fyrir alla að við verðum að eiga við. Aftur vil ég leyfa mér að segja að það mál sem hér er til meðferðar er í mínum huga náskylt hatursorðræðuákvæðinu, er systurákvæði þess. Tilhneigingin í Evrópu sýnir í mínum huga gyðingaandúð, árásir í orði og verki, og það er veruleikinn sem er að baki þessari tjáningu. Þessi tjáning er líka náskyld háttsemi, er leiðin til hennar, er undanfari og eftirmáli. Ég vona innilega að Ísland verði eitt Norðurlandanna um að upplifa ekki alvarlegar birtingarmyndir þessarar skoðunar en ég myndi ekki segja að ég sé bjartsýn á það. Það að brot séu sjaldgæf finnst mér ekki vera röksemd fyrir því að löggjafinn ætti ekki að hafa á þeim skoðun. Virðulegi forseti. Ég hef allan skilning á því að þetta mál veki upp spurningar

í samhengi og í ljósi allra hagsmuna að baki, allra mannréttinda. Þegar við höfum gert það tökum við afstöðu. Þegar þetta mál er skoðað snýst það í mínum huga um það að hér er um að ræða tjáningu, framsetningu í orðum, í riti, jafnvel með myndum, sem er einstaklingum og samfélaginu hættuleg,

Hv. þingmaður nefnir að bann við morðum fyrirbyggi ekki morð. Það er alveg rétt. En bannið við morðum er ekki notað beinlínis sem sannfæringartól til að hvetja til morða.

hvaða áhrif til kælingar eða ýfingar lagaákvæði hefur. Þar myndi ég aftur vilja ítreka að mér finnst það geta ekki átt við eitt og sér sem rök gegn ákvæði vegna brota sem við vitum að eiga sér stað.

við svona ákvæði. Ég held að við séum alltaf að búa til ákvæði sem þetta vegna þess að skoðunin er til. Tjáningin er til. Tjáning þessarar hættulegu skoðunar er fyrir hendi og þess vegna erum við að bregðast við henni. Þannig að mér finnst þetta vera spurning um upphaf og endi,

þess var þörf. Eins og ég hef sagt hérna áður er ég þeirrar skoðunar að það mál sem við erum með hér til meðferðar sé systurákvæði.

fyrir að mæla fyrir þessu frumvarpi um breytingar á hegningarlögum og bann við afneitun helfararinnar. Þetta er efni sem á sannarlega erindi við samfélag okkar tíma þó að álitamálin séu e.t.v. einhver. Ég vil nefna það hér að hv. þingmaður mælti líka fyrir þingsályktunartillögu á haustdögum um minningardag um fórnarlömb helfararinnar raunar þegar orðinn alþjóðlegur minningardagur, stofnsettur af Sameinuðu þjóðunum árið 2005, þ.e. 27. janúar. Þann dag árið 1945 voru Auschwitz-útrýmingarbúðirnar frelsaðar

þykir af því mikill sómi. Þýðir þetta að hv. þingmaður og flutningsmenn séu stöðugt að horfa um öxl, séu fastir í fortíðinni, haldnir einhvers konar fortíðarhyggju, komist ekkert úr sporunum, séu ekki í takti við nútímann? Nei, þvert á móti, herra forseti. Þetta vitnar um ríka samfélagsvitund, þekkingu og skilning á því að sagan geymir ýmsar myrkar hliðar. Á öllum tímum virðast vera til sprotar öfgaafla sem finna sér einhvern jarðveg og ef við höldum ekki vöku okkar, bregðumst ekki við, þá kann að fara á lakari veginn; að við drögum ekki lærdóm af þessari átakanlegu reynslu fortíðar. Í greinargerð með frumvarpinu kemur kjarni málsins auðvitað fram. Verið er að leggja til að ný grein bætist við almenn hegningarlög frá 1940 um refsinæmi þess að afneita þjóðarmorði þýskra nasista. tímabil var átakanlegt. Heildarfjöldi þeirra sem létust vegna kerfisbundinna ofsókna á stríðsárunum telur 17 milljónir manna. Aðrir hópar fólks sættu einnig ofsóknum og voru myrtir af nasistum. Þar má nefna, eins og hv. flutningsmaður kom inn á, hinar ýmsu slavnesku þjóðir, gyðinga, Rómafólk, fatlaða, samkynhneigða og fjölda annarra hópa. Þetta tímabil, sem verður að teljast hluti af nútímasögu mannkyns, hvílir enn sem mara á þjóðum heims, eins og svart ský, og það verður þannig áfram. Einhver kann að spyrja: Hvað kemur okkur þetta við? Er þetta ekki löngu liðin tíð og gerðist það ekki í útlöndum, fjarri okkar menningu, lífsskoðun og viðhorfum? Herra forseti. Þetta er fjarstæða. Þetta stendur okkur nefnilega nærri. Mörg okkar þekkja jafnvel persónulega til einstaklinga eða afkomenda þeirra sem hlutu þau örlög að þurfa að þola vistun í búðum nasista í Þýskalandi. Þetta hreyfir við okkur öllum.

Margir þekkja líka sögu Leifs H. Müllers en hann upplifði líklega einhverja hryllilegustu fangelsisvist sem nokkur Íslendingur hefur þurft að þola, fyrst í Grini-fangelsinu í Noregi og síðar í þessum áðurnefndu og alræmdu Sachsenhausen-fangabúðum í Þýskalandi sem stundum voru nefndar vinnubúðir. Þar var hver dagur barátta upp á líf og dauða undir járnhæl nasista. Hungur, sjúkdómar, pyntingar og dauði voru daglegt brauð. Leifur skrifaði bók um þetta skelfilega tímabil í lífi sínu strax eftir heimkomuna til Íslands í stríðslok. Bókin heitir Í fangabúðum nazista og kom út í september 1945. Wiesenthal-stofnunin greinir frá því að þetta sé einstök bók og ein sú fyrsta sem rituð var í heiminum um helförina. Þetta var yfirþyrmandi fyrir þýska þjóð lengi fram eftir árum og það eru ekki margir margir áratugir síðan Þjóðverjar gátu farið að ræða þetta opinskátt og viðurkenna í rauninni, t.d. í skólakerfinu. Að lögfesta með talsverðum þunga, eins og hér er lagt til, ætti að gera okkur auðveldara að horfa á sögu mannréttinda í víðara og skýrara samhengi. Það eigum við að gera. Þessi þungbæra saga

eins og dæmin sanna, fallvalt. Við þekkjum það og þurfum ekki að leita langt út fyrir mörk okkar til að verða vitni að því hvernig þessum

Þessi áminning á sérstaklega erindi til okkar í dag þar sem kunnuglegri hatursfullri og pólitískri hugmyndafræði hefur vaxið fiskur um hrygg. Hún virðist því miður eiga sér nokkurn hljómgrunn og sorglegt að vita til þess að við Íslendingar förum ekki varhluta af skoðunum af þessu tagi. Við þekkjum líka úr íslensku samfélagi raddir sem jafnvel afneita þeim hroðalegu atburðum sem raunverulega áttu sér stað með en það er ekki bara verkefni stjórnmálamannanna heldur alls samfélagsins að hafna slíkri hugmyndafræði sem byggir á afneitun þeirra atburða sem raunverulega áttu sér stað. Þess vegna er þetta frumvarp tímabært í samfélagi okkar, að við séum stöðugt á varðbergi og gleymum ekki grimmdarverkum og höfum stöðugt hugfast hvað blint hatur getur gengið langt. Verum minnug þessa statt og stöðugt svo að hörmungarnar sem við höfum upplifað í sögunni geti aldrei endurtekið sig.

að við verðum að byggja samfélag sem er treystandi til að trúa á helförina. Við verðum bara að treysta fólki til að trúa því að jörðin sé hnöttótt.

Þá vil ég líka ítreka að takmarkanir á tjáningarfrelsi geta alveg verið réttmætar, eins og ég segi í hvert einasta sinn sem ég ræði þetta. Það er alltaf verið að rökræða við einhvern sem ég þekki ekki sem er að berjast fyrir algjöru tjáningarfrelsi með engum takmörkunum.

og gera betra. En það eru veik rök að mínu mati í íslensku samhengi vegna þess að Íslendingar hafa í gegnum tíðina bannað ótrúlegustu hluti, ekki bara hluti sem eru jafn alvarlegir og helförin. Það er bannað í dag að syngja þjóðsönginn rangt, virðulegi forseti. Það er bara bannað á Íslandi. Það liggur fangelsisrefsing við því. Þannig að við erum úti að aka þegar kemur að tjáningarfrelsinu almennt, jafnvel þótt þetta frumvarp sé kannski skynsamlegt og réttmætt.

það er framleitt klám á Íslandi og ef lögunum verður framfylgt þurfum við að takast á við þá umræðu og hún endar ekki þannig að við höldum í bannið, ekki hér frekar en annars staðar að mínu mati.

sem tóku við af þeim gömlu og það er sama prinsipp þar. Við þurfum að treysta fólki til að horfa á Fight Club og Natural Born Killers án þess að breytast í morðingja. Það er grunnkrafa sem við verðum að hafa gagnvart hinum almenna borgara. Það er grunnkrafa. Ef menntakerfi okkar gerir það ekki að verkum að hinn almenni borgari sé þannig þá þurfum við að laga það. Ef skilaboð okkar um að þetta sé grunnkrafa er ekki nógu skýr þá þurfum við að senda þau skilaboð og segja

Ég vildi nefna þetta vegna þess að þegar við dettum í það að fara að réttlæta takmarkanir á tjáningarfrelsi á þeim grundvelli að við gerum það hvort sem er eða að það standist löggjöf þá eru dæmin sem við höfum í gildandi lögum ekki

frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum er lýtur að banni við afneitun helfararinnar. Hér hafa komið fram margir áhugaverðir punktar, til að mynda að

verða til þess að við sem löggjafarvaldið gefum skýr skilaboð um að sporna við uppgangi fasisma, uppgangi hatursorðræðu, sem sannarlega

þar sem fram koma endurminningar þess ágæta manns sem upplifði hörmungar sem enginn okkar vill upplifa, en tengir þessa hörmulegu sögu við íslenskt samfélag. Það er líka rétt sem hér hefur fram komið í máli hv. þingmanna, að þetta frumvarp snýst ekki um fortíðina heldur snýst það um að læra af fortíðinni og koma í veg fyrir að mistök fortíðarinnar, herfileg mistök, endurtaki sig með nokkrum hætti. En það er líka þannig, eins og bent hefur verið á hér í ræðum, að það er hættuleg hugmyndafræði. Hún getur „spírallast“ mjög fljótt og orsakað glæpi sem eru stórhættulegir, skaðlegir lýðræðinu og skaðlegir samfélaginu. Og því miður höfum við séð þá þróun bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum.

glæpir geti átt sér stað hér á landi, því að það er veruleg hætta á því. Sömuleiðis vegna þess að við erum þjóð á meðal þjóða og við erum hluti af alþjóðlegu samfélagi og erum því miður partur af þeirri þróun sem átt hefur sér stað, þó svo að við vonum að sjálfsögðu hið besta í þeim efnum.

Markmiðið verði: a. að móta framtíðarsýn stafrænnar þróunar á Íslandi og aðgerðatillögur um hvernig megi efla stafræna þróun innan fyrirtækja, með áherslu á lítil og meðalstór fyrirtæki, efla stafræna hæfni á vinnumarkaði, efla stafræna þróun í rannsóknum,

b. að leggja áherslu á netöryggismál, gagnaaðgengi og nýtingu gagna, viðeigandi lög og stjórnvaldsfyrirmæli, hvort sem snýr að atvinnulífinu eða hinu opinbera, stafrænt stjórnkerfi, stafræna innviði, gervigreind, íslensku í stafrænum heimi, hvernig betur megi grípa þau tækifæri sem stafræn þróun hefur í för með sér

Notkun veraldarvefsins og stafrænnar tækni fjórðu iðnbyltingarinnar breytir heiminum. Hún hefur víðtæk áhrif á hagkerfi nútímans og verður samfélögum sífellt mikilvægari. Þessi þróun er óumflýjanleg og mannkyninu gagnleg og getur skapað gríðarleg verðmæti. Í slíkri þróun felast í senn mikil tækifæri og hættur og því er gífurlega mikilvægt að við séum búin undir hana. Sú hætta kann að raungerast að stafræn þróun skipti landsmönnum í tvennt, þ.e. í þá sem hafa þekkingu og getu til að hagnýta stafræna tækni og þá sem það geta ekki. Á alþjóðavettvangi er mikil áhersla lögð á verðmætasköpun og ávinning af hagnýtingu stafrænnar tækni. Er þannig hafið kapphlaup sem þjóðríki, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklingar verða að taka þátt í ætli þau að vera samkeppnishæf og tryggja lífsgæði. Enda þótt við búum við sterka innviði og átak í stafrænni stjórnsýslu sýni mjög góðan árangur gefa alþjóðlegar greiningar og rannsóknir til kynna að Ísland standi að mörgu leyti illa þegar kemur að stafrænni þróun og þá ekki síst ef tekið er mið af stöðu okkar helstu samanburðarríkja, sem standa reyndar mjög framarlega á heimsvísu þannig að við erum kannski í erfiðum samanburði. Á það ekki Á það ekki síst við þegar kemur að atvinnulífi, vinnumarkaði og stafrænni hæfni almennings. Íslensk fyrirtæki og almenningur eru ekki nægilega meðvituð og undirbúin undir þær breytingar sem fjórða iðnbyltingin hefur í för með sér. Almenningur gegnir fyrst og fremst hlutverki neytenda stafrænnar tækni. Nauðsynlegt er að bæta tækni- og upplýsingalæsi og efla frumkvæði þegar kemur að nýtingu stafrænnar tækni til framþróunar og sköpunar. Ef svo fer fram sem horfir mun staða okkar draga úr samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs og þjóðarinnar allrar. Skortur á stafrænni hæfni getur hæglega framkallað samfélagslegan ójöfnuð. Önnur Norðurlönd standa mun framar en Ísland þegar að stafrænni umbreytingu kemur, en þau ríki lenda jafnan mjög ofarlega í öllum samanburði, eins og ég nefndi áðan. Ísland hefur tækifæri til að líta til reynslu þeirra, t.d. í norrænu samstarfi. Þegar hefur samstarf á ýmsum sviðum litið dagsins ljós, eins og Framkvæmdaáætlun Norðurlandaráðs 2021–2024, um Norðurlöndin sem sjálfbærasta og samþættasta svæði í heimi, og Ráðherrayfirlýsingin Digital North 2.0 bera með sér. Annars staðar á Norðurlöndum hefur jafnframt verið unnin heildstæð stafræn stefna, sem Ísland getur litið til. Má þar sérstaklega benda á stefnur Dana, Norðmanna og Svía, en í Finnlandi eru slík málefni í raun samofin annarri stefnumótun. Við vinnuna mætti líta til reynslu Norðurlandaþjóðanna og annarra minni þjóða sem lengst eru komnar í mótun stafrænnar stefnu, svo sem Hollands og Írlands. Þessar þjóðir lögðu fyrst fram stefnu fyrir mörgum árum og eru jafnvel að uppfæra hana núna, þannig að við erum eftir á. En eins og ég segi höfum við gullið gullið tækifæri til að „teika“ nágranna okkar, sérstaklega Norðurlöndin, og við eigum að grípa það tækifæri að mínu mati. Stafræn þróun og þróun í átt til aukinnar sjálfbærni eru umfangsmestu breytingarnar sem íslenskt samfélag stendur frammi fyrir. Góð nýting stafrænnar tækni getur m.a. aukið framleiðni, hvatt til nýsköpunar, bætt þjónustu, einfaldað þátttöku í samfélaginu, skapað störf, bætt lífsgæði, aukið lífslíkur og haft jákvæð áhrif á hagvöxt. Aukin færni og þekking á stafrænni tækni hefur þannig í för með sér fjölbreyttan ávinning. Hagnýting stafrænnar tækni getur aukið efnahagslega samkeppnishæfni og leikið lykilhlutverk í umhverfismálum lykilhlutverk í framgangi heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sem Ísland hefur skuldbundið sig til að vinna að. Efling stafrænnar hæfni og nýting stafrænnar tækni er jafnframt talin ein besta leiðin til að koma efnahagskerfi heimsins út úr þeirri kreppu sem kórónuveirufaraldurinn hefur valdið. Stjórnvöld gera sér grein fyrir mikilvægi þess að bregðast við þeim áskorunum sem fjórða iðnbyltingin hefur í för með sér og að nýta þau tækifæri sem hún býður upp á. Þetta má m.a. m.a. leiða af umfjöllun í skýrslu forsætisráðuneytisins um fjórðu iðnbyltinguna og aðgerðaáætlun í kjölfar hennar, nýsköpunarstefnunni, Vísinda- og tæknistefnu 2020–2022, en ekki síður í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem kemur m.a. fram að lögð verði áhersla á að Ísland búi sig undir að mæta þeim áskorunum og nýta þau tækifæri sem felast í sífellt örari tæknibreytingum. Þrátt fyrir að stjórnvöld geri sér grein fyrir mikilvægi málefnisins og mikil og góð vinna hafi þegar verið unnin á ýmsum sviðum, svo sem í rafrænni stjórnsýslu, með máltæknistefnu, norrænu samstarfi þar sem stafræn tækni leikur lykilhlutverk, stefnumótun um gervigreind og tillögum að aðgerðum tengdum fjórðu iðnbyltingunni, þarf að líta heildstæðar á stafræna þróun og þá hæfni sem til þarf, eigi Ísland að geta viðhaldið samkeppnishæfni sinni og lífsgæðum. Ljóst er að stafræn þróun hefur áhrif um allt samfélagið og ekkert er henni óviðkomandi. Því er nauðsynlegt að tryggja yfirsýn og samræmingu allra aðgerða helstu hagaðila til að nýta megi samlegðaráhrif til fullnustu, tryggja þekkingaryfirfærslu, koma í veg fyrir tvíverknað og tryggja að ekkert gleymist í þessari mikilvægu vinnu. Í dag vantar t.d. mikið upp á að að til staðar séu skýr stefna og aðgerðir varðandi stuðning við fyrirtæki í stafrænni umbreytingu, eflingu stafrænnar hæfni á vinnumarkaði og að efling stafrænnar hæfni sé sett skýrt og markvisst fram í menntastefnu og aðgerðum í menntamálum. Hins vegar má sjá allt þetta skýrt sett fram í fjölmörgum stefnum og aðgerðaáætlunum þeirra landa sem við berum okkur helst saman við, svo sem Norðurlandanna, Hollands og Írlands, eins og fyrr hefur komið fram. Hvetja þarf og styðja stjórnvöld, sveitarfélög, menntakerfið, atvinnulífið og launþega til að grípa til skjótra, öflugra og markvissra aðgerða í þeim tilgangi að efla stafræna þekkingu og færni og auka þannig tækifæri til nýtingar stafrænnar tækni í íslensku atvinnulífi og samfélaginu í heild. öðrum kosti er hætt við að Ísland dragist aftur úr helstu samanburðarríkjum þegar að stafrænni þróun kemur, standi höllum fæti í alþjóðlegri samkeppni og að almenningur muni því búa við minni lífsgæði. Þetta verður best gert með öflugu samstarfi allra hagaðila, þvert á atvinnugreinar,

og þeim breytt fyrir 1. júlí ár hvert. Hagstofa Íslands reiknar og birtir fyrir 1. júní hlutfallslega breytingu á meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins fyrir næstliðið almanaksár. Við mat á launabreytingum skal Hagstofan afla skýrslna og gagna sem hún telur nauðsynleg og gerir jafnframt eigin kjararannsóknir eftir því sem þörf krefur. Tryggingastofnun ríkisins uppfærir krónutölufjárhæðir til samræmis við tölur Hagstofunnar áður en kemur til greiðslna fyrir júlí.

Frá þeim tíma hafa bætur samkvæmt ákvæðinu ekki verið hækkaðar til samræmis við vísitölur neysluverðs eða launa. Sú hækkun sem kveðið er á um í ákvæðinu er færð inn í fjárlög hvers árs, miðað við útreikning fjármála- og efnahagsráðuneytis fyrir komandi ár.

ætlun löggjafans, þegar ákvæðinu var breytt í núgildandi horf, að festa hækkanir við slíkan mælikvarða. Í töflunni er miðað við launavísitölu sem eina viðmiðið sem hægt er að nota sem vísbendingu um hver „launaþróun“ var í raun og veru. Gögnin eru því sett fram á þann hátt að launavísitala þýði í raun og veru launaþróun. Ef bara er tekið mið af þróun vísitölu neysluverðs þá hafa bætur samkvæmt lögum um almannatryggingar hins vegar hækkað umfram verðbólgu um tæplega 39% frá árinu 1997. Launavísitalan ofmetur launabreytingar, t.d. vegna starfsaldursbreytinga líkt og fram kemur í skýrslu forsætisráðuneytis um launatölfræði á Íslandi. Það er þó til samanburður á launaþróun og launavísitölu, t.d. í skýrslu sem gerð var í kjölfar kjarasamninga af heildarsamtökum vinnumarkaðarins. Þar segir: „launaþróun félagsmanna stéttarfélaga innan ASÍ fellur nær alveg saman við þróun launavísitölu, enda vegur þessi hópur þungt í vísitölunni“. Einnig: „nóvember 2006 til jafnlengdar 2015 hækkuðu laun félagsmanna stéttarfélaga innan BSRB um 68,5% hjá sveitarfélögum og töluvert meira hjá ríkinu, eða um 76,3%. Samanburður við þróun launavísitölu leiðir í ljós að laun BSRB félaga hjá ríkinu hafa haldið í við launavísitölu á því tímabili sem til grundvallar liggur, en félagar þeirra sem starfa hjá sveitarfélögunum hafa dregist aftur úr.“ Miðað við þetta virðist ofmatið í launavísitölunni ekki vera það mikið að sú vísitala sé gagnslaus til þess að meta hver launaþróun er í raun og veru. Enn fremur sýnir skýrsla heildarsamtaka vinnumarkaðarins gliðnun bóta almannatrygginga og launa á vinnumarkaði mjög vel. Þó að bætur almannatrygginga hafi hækkað umfram vísitölu neysluverðs

Þegar lögum um kjararáð var breytt árið 2019 var tekið upp nýtt fyrirkomulag við útreikning launa þingmanna og annarra ráðamanna sem eru ekki með verkfallsrétt. Þar var Hagstofu Íslands falið að reikna út hlutfallslega breytingu á meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins fyrir næstliðið almanaksár. Þetta leiddi til þess að laun þingmanna hækkuðu um 6,3% í byrjun árs 2020 á meðan reiknuð hækkun fyrir bætur almannatrygginga, sem átti að taka mið af launaþróun, var um 3,6%. Vandamálið virðist því vera hvernig fjármála- og efnahagsráðuneytið reiknar út væntanlega launaþróun í fjárlagafrumvarpi á hverju ári. Orðin „skulu breytast árlega“ í 69. gr. laga um almannatryggingar virðast túlkuð á þann hátt að það megi ekki reikna þá hækkun oftar en einu sinni á ári. Til viðbótar virðist aldrei hafa verið tekið tillit til fyrirmæla laganna um að bætur almannatrygginga „hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs“. Til dæmis má nefna að á árunum 2004–2006,

Almennt séð væri ráðlegt að nota þessa nýju aðferð við uppfærslu launa hjá hinu opinbera fyrir allar stéttir sem eru ekki með verkfallsrétt. Í þessu frumvarpi er breytingin hins vegar afmörkuð við bætur almannatrygginga. Þetta er orðalag sem er að finna í lögum um það hvernig

heimila allt að tíu almennum borgurum að ávarpa þingfund um málefni líðandi stundar. Hvert ávarp má ekki standa lengur en í fimm mínútur. Borgarar skulu valdir af handahófi úr kjörskrárstofni útgefnum af Þjóðskrá Íslands. Forsætisnefnd setur nánari reglur um framkvæmdina.“ Frumvarp þetta var áður lagt fram á 149. löggjafarþingi og er nú lagt fram aftur lítillega breytt og með uppfærðri greinargerð þar sem farið er yfir efnisatriða þeirra umsagna sem bárust þegar frumvarpið var lagt fram síðast. Í frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum um þingsköp Alþingis með það að markmiði að heimila almennum borgum að ávarpa þingfund að jafnaði einu sinni í mánuði þegar þing starfar. Lagt er til að allt að tíu borgurum, sem valdir valdir verði af handahófi úr kjörskrá, verði heimilað að ávarpa þingfund um málefni líðandi stundar og megi hvert ávarp ekki standa lengur en í fimm mínútur. Um val á borgurum, ákvörðun um ræðutíma, framkvæmd ákvæðisins og fleira skal forsætisnefnd kveða nánar á um í reglum. Á Norðurlöndunum er ekki að finna fordæmi fyrir því að almenningur geti tekið til máls í þingsal. Samkvæmt norsku og dönsku þingskapalögunum geta einungis þingmenn og ráðherrar tekið til máls í þingsal. Tekið skal fram að í Danmörku geta almennir borgarar lagt fram tillögu að þingsályktun. Fái tillagan 50.000 undirskriftir má leggja hana fyrir þingið sem þingsályktunartillögu að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og fær hún þinglega meðferð. Samkvæmt 50. gr. finnsku þingskapalaganna skrá þingmenn sig á mælendaskrá. Forseti þingsins getur hins vegar ákveðið að gefa ráðherra, lagakanslara ríkisstjórnarinnar og umboðsmanni þingsins orðið áður en aðrir fá leyfi til að taka til Í 15. gr. sænsku þingskapalaganna er kveðið á um að allir þingmenn og ráðherrar megi tjá sig um öll mál sem eru til umræðu á þingfundi, með þeim undantekningum sem kveðið er á um í lögunum. Forseti getur bannað mönnum að taka til máls, hafi þeir ekki farið að fyrirmælum forseta um að halda sig við umræðuefnið, samanber 16. gr. laganna. Í lögum um þingsköp Alþingis er ekki að finna nein ákvæði um þátttöku almennra borgara á þingfundi. Fram hafa komið tillögur um hvernig auka megi áhrif hins almenna borgara á störf þingsins. Sem dæmi má nefna að í tillögum stjórnlagaráðs og frumvarpi meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, sem byggðist á tillögunum, var að finna ákvæði um þingmál að frumkvæði kjósenda, samanber 66. gr. frumvarpsins, eða svokallað þjóðarfrumkvæði. Með þessu frumvarpi er ekki verið að leggja til þann möguleika að kjósendur geti lagt fram þingmál heldur einvörðungu að þeir geti ávarpað þingfund. Fordæmi eru fyrir því að aðrir en þingmenn, ráðherrar og forseti Íslands taki til máls á þingfundi ef sérstök ákvörðun um slíkt er tekin af forsætisnefnd, enda ekki verið að flytja þingmál eða taka þátt í störfum þingsins samkvæmt stjórnarskrá, lögum um þingsköp Alþingis eða þingvenjum. Dæmi um slíkt er ávarp forseta danska þjóðþingsins á hátíðarfundi Alþingis á Þingvöllum 18. júlí 2018. Með frumvarpinu er lagt til að borgarar skuli valdir af handahófi úr kjörskrárstofni útgefnum af Þjóðskrá Íslands. Verði frumvarp þetta að lögum þarf að huga að nánari útfærslu, svo sem hvert hlutverk þingmanna verði í slíkum dagskrárlið, umsjón með vali á borgurum og framkvæmd þess og að framkvæmdin verði í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Auk þess þarf að horfa til þess hvort gefa þurfi út nýjan kjörskrárstofn mánaðarlega eða myndaður verði kjörskrárstofn miðað við tiltekinn dag á hverju ári sem gæti legið fyrir til notkunar allt árið, eða hvort velja eigi borgara úr síðasta útgefna kjörskrárstofni, þ.e. sem gefinn var út fyrir síðustu kosningar. Þá þarf að huga að því að tryggja ákveðin sjónarmið, svo sem kynja- og búsetusjónarmið, við val á borgurum og nota jafnvel til þess svokallað hólfað slembival. Jafnframt þarf að huga að ferðakostnaði til að gæta jafnræðis og að kostnaður sem af þessu hlýst standi ekki í vegi fyrir þátttöku. Varðandi framkvæmd á vali borgara væri t.d. hægt að líta til þeirrar framkvæmdar sem viðhöfð var á vali þátttakenda fyrir þjóðfund 2010, sem fjallaði um stjórnarskrá Íslands,

að forsætisnefnd kveði nánar á um framangreint í reglum og hafi jafnframt samráð við Þjóðskrá Íslands við útfærslu að gerð kjörskrár þegar velja skal borgara til þess að ávarpa Alþingi. Það er mat flutningsmanna að breytingar þær sem lagðar eru til í frumvarpinu styrki lýðræðislega virkni þingsins og fjölgi um leið þeim sjónarmiðum sem fram koma í þingsal. Í umsögn Öldu, félags um sjálfbærni og lýðræði, er fjallað ítarlega um efni frumvarpsins. Þar er aðallega fjallað um tvenns konar rök fyrir breytingunni sem lúta annars vegar að lýðræðislegri virkni Alþingis og hins vegar að því að efla þátttöku almennings í stjórnmálum almennt. Þar segir m.a.: „[Í] grunninn má halda því fram að helsti ávinningur frumvarpsins sé sá að þar sem þátttakendur eru slembivaldir kæmu í heildina fram á ári hverju, á þessum sérstöku þingfundum, 70 til 80 sjónarmið fólks sem ekki eru atvinnustjórnmálamenn. Þetta fólk myndi ávarpa þingheim sem almennir borgarar ekki sem fulltrúar stjórnmálaflokka og deila með honum reynslu sinni og skoðunum“. Í umsögninni er bent á að helsti gallinn við þessa hugmynd út frá því markmiði að efla lýðræðislega virkni Alþingis, ef það er skilið sem tilraun til þess að skapa nánari tengingu milli þingheims og kjósenda, sé kannski að hægt sé að hugsa sér fleiri og öflugri leiðir til slíks. Flutningsmenn taka undir þessa athugasemd en vekja athygli á að eitt útilokar ekki annað, eins og tiltekið er í umsögn Öldu. Samkvæmt umsögninni eru helstu takmarkanir þessarar lýðræðiseflingar hversu fáir yrðu slembivaldir. Flutningsmenn taka einnig undir það sjónarmið. Tillögunni er einungis ætlað að vera ein af umbótum í lýðræðisþátttöku sem ásamt öðrum gætu haft umtalsverð áhrif á pólitíska umræðu á Íslandi. Í umsögninni er einnig gerð athugasemd við það hversu stuttur ræðutími er gefinn. Flutningsmenn taka undir það sjónarmið og hefur frumvarpinu því verið breytt frá því sem áður var og hámarksræðutími aukinn úr tveimur mínútum í fimm. Þá taka flutningsmenn heils hugar undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögninni um slembivalið borgaraþing og rökræðuhópa sem ætlað er að efla lýðræðisleg ferli löggjafarvaldsins og gera þau fjölbreyttari. Loks hefur verið gerð breyting á frumvarpinu frá því það var lagt fram á 149. löggjafarþingi í samræmi við tillögur sem fram komu í umsögn Þjóðskrár Íslands. Samkvæmt stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er Alþingi fulltrúasamkoma þjóðarinnar sem felur í sér að þar eiga þjóðkjörnir fulltrúar einir sæti, samanber 31. gr. stjórnarskrárinnar. Kveðið er á um eina undantekningu frá þessari meginreglu í 51. gr. stjórnarskrárinnar, en þar segir að ráðherrar eigi samkvæmt embættisstöðu sinni sæti á Alþingi. Eiga þeir rétt á því að taka þátt í umræðunum eins oft og þeir vilja en verða að gæta þingskapa. Atkvæðisrétt eiga þeir þó því aðeins að þeir séu jafnframt alþingismenn.

Eins og áður kemur fram ávarpaði forseti danska þingsins þingfund á Alþingi 18. júlí 2018. Af því má ráða að þingið geti ákveðið að aðrir en kjörnir fulltrúar og ráðherra geti haldið ræðu á þingfundi. Flutningsmenn telja að með samþykkt frumvarpsins verði Alþingi í forystu um eflingu lýðræðis og þátttöku almennings í stjórnmálum.

Nú er presti skylt að hafa aðsetur í kaupstað eða kauptúni og er þá sveitarfélagi skylt að leggja til ókeypis lóð undir íbúðarhús hans ef um lögboðið prestssetur er að ræða.“ Málið var

var mjög hatrömm umræða á Íslandi vegna byggingar mosku, en moskur eru bænahús eða tilbeiðsluhús múslima og geta í sjálfu sér verið hvar sem er og í rauninni hvað sem er. Mig minnir að fyrsta moskan hafi verið undir berum himni

algerlega fráleit hugmynd að ætla að fara að setja það í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort eitthvert trúfélag gæti notið trúfrelsis og jafnræðis fyrir lögum eða ekki, algerlega galin pæling, virðulegi forseti.

Eitt af því sem kom þá til umræðu var spurningin um hvort 5. gr. laga um Kristnisjóð gerði það að verkum að Reykjavíkurborg væri skylt að úthluta því félagi sem vildi reisa moskuna þessari lóð,

Sú umræða endaði alltaf á sama punktinum: Ætlum við að hafa jafnræði fyrir lögum á Íslandi eða ekki?

Mér skilst að það hafi ekki í sjálfu sér verið lagatúlkun heldur sjálfstæð ákvörðun hjá Reykjavíkurborg, það skiptir svo sem ekki höfuðmáli. En aðalatriðið er að Reykjavíkurborg leit svo á að það væri í það minnsta við hæfi lögum samkvæmt að beita jafnræðisreglu

að veita einu tilteknu trúfélagi sérstök forréttindi fram yfir öll hin, bara fyrir það að vera stærsta, stabílasta, sterkasta og yfirþyrmandi ríkasta trúfélagið. Það er náttúrlega galið að mínu mati. Meira

Óháð því finnst mér algjörlega borðleggjandi að þetta er ekki við hæfi í lögum lengur, sérstaklega ekki þegar löggjöf eins og þessi er beinlínis orðin neisti fyrir orðræðu gegn trúarminnihlutahóp sem byggist á því að ríkið sé að gefa þeim trúarhóp eitthvað sem var sem var sett í lög fyrir þjóðkirkjuna. Það er mjög óheppilegt svo ekki verði meira sagt. Ég tel ekki að það sé tilgangur laga

þegar verulega alvarleg mannréttindabrot hafa verið framin í gegnum tíðina. Þegar samfélög ganga af göflunum og fara að svipta minnihlutahópa einhverjum réttindum er það bara mjög algengt að trúarsannfæring leiki þar lykilhlutverk. Það er ekki algilt en það er mjög algengt. Við búum við þá hættu í dag. Við búum við orðræðu í garð múslima sem er ekki í lagi og stundum beinlínis hatursáróður,

En það breytir því ekki að auðvitað eiga múslimar, eins og aðrir trúarminnihlutahópar á Íslandi, að njóta nákvæmlega sömu réttinda og aðrir og að sjálfsögðu að bera sömu skyldur.

Án þess að fara dýpra eða lengra út fyrir efni frumvarpsins ætla ég að vísa einfaldlega til greinargerðarinnar og fyrri ræðna sem hafa verið fluttar um þetta ágæta mál. Ég vona að málið fari í gegn í þetta sinn,

Með frumvarpinu er lagt til að upplýsingar hlutafélagaskrár verði aðgengilegri fyrir almenning. Lagt er til að ekki skuli taka gjald fyrir rafræna uppflettingu í skránni í skránni og að sömu upplýsingar skuli vera aðgengilegar þar og ef greitt væri fyrir eintak af gögnum úr henni. Þessar upplýsingar geta ekki talist aðgengilegar almenningi miðað við núverandi löggjöf þar sem greiða þarf fyrir þær. Frumvarp til laga sambærilegt þessu er varðaði aukinn aðgang að fyrirtækjaskrá var samþykkt á Alþingi á 146. löggjafarþingi og varð að lögum nr. 64/2017. Fólu lögin í sér að veita almenningi aðgang að fyrirtækjaskrá án gjaldtöku.

og er aðgengileg en einungis gegn greiðslu. Það hefur valdið ýmsum vandamálum og kostnaði, sérstaklega fyrir fjölmiðla sem reyna að finna út hver tengsl fyrirtækja

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998.

Þetta frumvarp er einstaklingsfrelsishliðin á því sem Íslendingar geta karpað um þegar kemur að fyrirkomulagi áfengisneyslu

og hefur aldrei haft og mun sennilega aldrei öðlast, en hins vegar er margt annað fólk í samfélaginu sem hefur mikinn áhuga á heimabruggun og stundar þá iðju í trássi við lög sem kveða á um allt að sex ára fangelsisvist fyrir slíkt brot. Augljóst er að þessum lögum er ekki framfylgt af neinni sjáanlegri hörku,

hefur orðið til af íslenskum bjór, alveg þannig að ferðamenn hafa sérstakan áhuga á því.

á Klambratúni eða annars staðar, og þangað komu fjölmiðlar og tóku viðtal við forsprakka hópsins. Ekki var gerð nein tilraun til að fela þetta og þetta var ekki haldið í mótmælaskyni við lögin. Þetta var bara fólk að nýta frelsi sitt til þess að gera það sem því þykir skemmtilegt að gera.

Þetta misræmi milli þess að löggjöfin sé ströng en raunveruleikinn frjálslyndur býr til geðþóttavald hjá yfirvöldum, sem er ekki gott, er ekki hollt í lýðræðissamfélagi.

þegar kemur að einstaklingsfrelsi verð ég var við mjög skýrt áhugaleysi. Málin snúast oft um hvort eitthvað megi selja

og skapgerð. En einstaklingsfrelsið er nokkuð sem mér finnst að við ættum að setja meiri fókus á hér á Alþingi frekar en bara viðskiptafrelsið.

En þessu viljum við Píratar breyta. Við leggjum áherslu á einstaklingsfrelsið þegar við tölum um frelsi, ekki bara viðskiptafrelsi eða skattalækkanir eða hvaðeina sem Sjálfstæðisflokkurinn á við þegar hann talar um frelsi. Ég get ekki annað en nefnt þetta vegna þess að við Píratar fáum oft á okkur einhverjar pillur frá

Það eru Píratar sem leggja þetta mál til og það eru Píratar sem leggja höfuðáherslu á einstaklingsfrelsið hér á þinginu, eftir því sem ég fæ best séð. Þó að við séum ekki ein um það þá finnst mér mikilvægt að halda því til haga hvers konar frelsi fólk er að tala um þegar við förum í kosningabaráttu og munum berja okkur á brjóst fyrir að vera svo ofboðslega miklir unnendur frelsisins. Að þessu sögðu ætla ég að láta

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um vistun barna á vegum stjórnvalda á einkaheimilum. Meðflutningsmenn með mér á þessari tillögu eru hv. þingmenn Ólafur Ísleifsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Oddný G. Harðardóttir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Þorsteinn Sæmundsson. Með þessari tillögu er lagt til að Alþingi álykti að fela forsætisráðherra, í samráði við dómsmálaráðherra, að skoða hvort ástæða þyki til að kanna vistun barna af hálfu stjórnvalda á einkaheimilum og hvort og þá hvernig slík könnun verði afmörkuð.

Frú forseti. Það tíðkaðist hér áður fyrr á árunum að svokölluð ólátabörn eða ólátaunglingar voru oft send í sveit. Slík dvöl var talin styrkja þau og efla og gera þau að mönnum, eins og oft var sagt

Vistheimilið var rekið af ríkinu sem barnaverndarúrræði frá 1952 til ársins 1979. Í þættinum komu fram ásakanir um að margir vistmenn hefðu mátt þola alvarlegt ofbeldi, illa meðferð og vanrækslu á meðan þeir dvöldu á heimilinu. Í kjölfarið komu fram ítarlegri upplýsingar um málið. Fyrrverandi vistmenn komu fram og greindu frá ofbeldi og illri meðferð. Hinn 13. febrúar 2007 lagði ríkisstjórnin fram frumvarp þess efnis að fram færi heildstæð könnun á starfsemi heimilisins og annarra hliðstæðra stofnana þar sem börn dvöldu, þ.e.

Í kjölfarið komu lög frá 2010 um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum og heimilum sem féllu undir framangreind lög. Skilyrði til þess að krefjast sanngirnisbóta var að fyrir lægi skýrsla vistheimilanefndar um viðkomandi stofnun og að auki innköllun sýslumanns. Hinni svokölluðu vistheimilanefnd var falið að kanna heildstætt starfsemi Breiðavíkurheimilisins með erindisbréfi forsætisráðherra í apríl 2007. Fyrsta skýrsla nefndarinnar kom út í febrúar 2008 og fjallaði hún um starfsemi Breiðavíkurheimilisins á árinu 1952–1979. Nefndin skilaði jafnframt tillögum til forsætisráðherra um viðbrögð við niðurstöðu skýrslunnar, hugsanlega bótaskyldu ríkisins og hvaða skref skyldi stíga næst. Í kjölfarið fékk nefndin nýtt erindisbréf í apríl 2008 þar sem henni var falið að leggja mat á hvort fleiri stofnanir skyldu sæta könnun hennar og ef svo væri, hverjar það væru.

Frú forseti. Haustið 2009 skipaði forsætisráðherra nefnd til að semja drög að frumvarpi til laga þar sem mælt yrði fyrir um greiðslu bóta til þeirra sem hefðu orðið fyrir illri meðferð eða ofbeldi á stofnunum og heimilum er heyra undir gildissvið laganna frá 2007.

af illri meðferð eða ofbeldi á vist- eða meðferðarheimilum fyrir börn. Starf tengiliðarins hefur m.a. falist í að koma á framfæri upplýsingum til þeirra sem kunna að eiga rétt á sanngirnisbótum og veita leiðbeiningar um framsetningu bótakrafna í kjölfar innköllunar sýslumanns. Þá hefur hann aðstoðað fyrrverandi vistmenn, sem eiga um sárt að binda í kjölfar vistunar, við að sækja sér þjónustu sem ríki og sveitarfélög bjóða upp á, svo sem endurhæfingu og menntun.

sem börn höfðu orðið fyrir í Landakotsskóla á árum áður. Í skýrslu um framkvæmd á greiðslu sanngirnisbóta á grundvelli laganna frá 2010 frá desember 2018 kemur fram að alls bárust 1.190 umsóknir um sanngirnisbætur vegna áðurgreindra stofnana og 41 vegna heimila og stofnana sem ekki falla undir lög frá 2007, eða samtals 1.231 umsókn. Öllum umsóknum vegna annarra heimila og stofnana en þeirra sem féllu undir gildissvið laganna var hafnað. Að mati flutningsmanna tillögunnar sem ég mæli hér fyrir má því ætla að hluti af þeim erindum sem bárust inn á borð til nefndarinnar varði vistheimili eða einkaheimili þar sem börn voru vistuð að tilstuðlan opinberra aðila, svo sem barnaverndaryfirvalda, og sem þörf er á að kanna nánar og rannsaka.

svokallað lokauppgjör. Með frumvarpinu var m.a. lagt til að nefnd til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn yrði aflögð. Í því samhengi voru lagðar til breytingar á lögunum þannig að unnt yrði að greiða sanngirnisbætur í nánar afmörkuðum tilvikum án þess að skýrsla nefndar samkvæmt lögunum eða önnur skýrsla lægi fyrir og einfalda þannig bótauppgjör. Frumvarpið var samþykkt sem lög nr. 148/2020. Í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar kemur fram að við meðferð málsins hafi verið vakin athygli á þeim fjölda barna sem ráðstafað var af stjórnvöldum á einkaheimili og að mikilvægt væri að þeir einstaklingar fengju jafnframt að gera upp vistun sína á slíkum heimilum með þeim hætti að hið opinbera skapaði vettvang þar sem þeir gætu greint frá uppvexti sínum og aðstæðum á umræddum heimilum. Í því samhengi benti nefndin m.a. á mikilvægi þess að frekari umræða ætti sér stað um vistun barna á einkaheimilum

og aðrir einstaklingar sem vistaðir voru á barnsaldri á stofnunum á vegum hins opinbera til að tjá sig um dvöl sína á þeim heimilum sem þeim var ráðstafað á […] Liggur því ljóst fyrir að fjölda barna var ráðstafað af stjórnvöldum á einkaheimili, og segir sagan að það eigi jafnframt við um börn sem vistuð voru vegna fötlunar sinnar. Með vísan til þessa telur stofan mikilvægt að sá hópur barna sem vistaður var af opinberum aðila á einkaheimilum, bæði vegna fötlunar og annarra ástæðna, fái jafnframt að gera upp vistun sína á slíkum heimilum með þeim hætti að hið opinbera búi til vettvang þar sem þau geta greint frá uppvexti sínum og aðstæðum á umræddum heimilum, líkt og einstaklingum sem vistaðir voru á barnsaldri hefur verið gert kleift.“

Ráðherra er falið að afmarka með nánari hætti þá starfsemi sem könnunin á að taka til og það tímabil sem miða á við, að teknu tilliti til persónuverndarsjónarmiða. Til hliðsjónar væri hægt að nýta þá þekkingu vistheimilanefndar sem hefur orðið til við vinnu hennar sem og líta til hvernig önnur lönd hafa brugðist við vegna sambærilegra mála, þar á meðal til Noregs. Að mati flutningsmanna er mikilvægt að þeir einstaklingar sem sætt hafa illri meðferð á slíkum heimilum fái að gera upp vistunina. Síðan þessi mál komu upp hefur átt sér stað sársaukafullt uppgjör fjölmargra einstaklinga og ekki síður fyrir samfélagið.

að uppgjöri við fortíðina að þessu leyti væri lokið og unnt væri að taka afstöðu til erinda frá fólki sem vistað var á barnsaldri eða unglingsaldri á stofnunum fyrir fatlað fólk og telur sig hafa orðið fyrir illri meðferð þar.

En að kalla þetta lokauppgjör, frú forseti, er að mínu mati töluvert fjarri lagi. Í þessu sambandi bendi ég á að í lögum

á þessum tíma fyrir árum og áratugum síðan og hafa ekki fengið áheyrn hins opinbera. Þetta stendur eftir. Þessu er ekki lokið fyrr en við sem þjóð, sem samfélag, höfum